Dajem na glasovanje Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. odluka o izmjenama i dopunama Financijskih planova Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Centra za restrukturiranje i prodaju, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2014. godinu (konsolidirano) Predlagateljica zakona je Vlada RH. Kod donošenja izmjena i dopuna Državnog proračuna primjenjuju se odredbe članka 211., 212.i 213. Poslovnika Hrvatskog sabora. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za gospodarstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za obranu, Odbor za zaštitu okoliša i prirode, Odbor za ratne veterane i Odbor za obitelj, mlade i sport. Izvješća ste primili na sjednici. Podsjećam na članak 38. Zakona o proračunu prema kojem sve izmjene i dopune koje Sabor prihvati putem amandmana na predložene izmjene i dopune državnog proračuna ne smiju prijeći utvrđenu svotu dopuštenog manjka državnog proračuna. U tijeku rasprave o izmjenama i dopunama državnog proračuna podneseni se amandmani kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom izmjena i dopunama državnog proračuna mogu prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje i drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna. Gore navedeni prijedlozi amandmana ne smiju biti na teret proračunske zalihe ili na teret dodatnog zaduživanja. S tim u vezi upozoravam da će u saborsku proceduru biti upućeni samo oni amandmani koji su podneseni u skladu sa Zakonom o proračunu. Rok za podnošenje amandmana je do okončanja rasprave. Članak 212. Poslovnika određuje da se ne može glasovati o podnesenim amandmanima i proračunu u cjelini prije nego proteknu tri dana od dana rasprave. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovani ministar financija Boris Lalovac. Izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvažene dame i gospodo zastupnici. Pred vama se danas nalazi Izmjene i dopune proračuna za 2014.godinu. Ja ću uvodno dati pregled određenih makroekonomskih projekcija te izmjena koje se odnose na prihodovnoj i rashodovnoj strani proračuna, a onda ću također zamoliti kolegu ministra zdravlja budući da je na Odboru za proračun zatraženo određeni dio plaćanja plaćanja dugova u zdravstvu, a budući da je Vlada RH u 2013.i 2014.godini izvršila sanaciju dugova u zdravstvu i budući da se oni nalaze u izmjenama i dopunama ovoga proračuna zamolit ću ministra da da određene konkretne brojke što se tiče stanja u zdravstvu. Svakako ono od čega se polazi je pogoršane makroekonomski uvjeti i u makroekonomskom okruženju ogledali su se svakako i na negativne makroekonomska kretanja u RH. korekcije projekcije rasta BDP-a zapravo stagnaciju i koji smo i u programu konvergencije iznijeli ovim izmjenama i dopunama projekcije rasta BDP-a iznose minus 0,7%. je dala svoje projekcije BDP-a za 2014.godinu, one iznose minus 0,6%, HNB također minus 0,6%. Zadnje projekcije Međunarodnog monetarnog fonda su minus 0,8%. Svakako korekcija BDP-a u dijelu odnose se na kretanja bruto investicija u fiksni kapital od prethodne procjene, tako da u tom dijelu svakako još uvijek tanje u gospodarstvu je još uvijek teško i ajmo reći i najvećim dijelom pogotovo njegov građevinski sektor ne pokazuje znake oporavka. Ukoliko uzmemo 6.godinu nažalost recesije i kada vidite sve te komponente koje utječu na pad BDP-a, dubinske strukturne promjene koje su prisutne u gospodarskim subjektima odražavaju se i na stanje javnih financija. Ukoliko vidite da od 2008.godine do sada do 2014.godine izgubio se jedan cjelokupni jedan proračun kada govorimo o prihodima što ga je gospodarstvo izgubilo zbog poteškoća od 2009., 2010., 2011.nažalost 2012., 2013.gdje se pomalo te korekcije još uvijek ne nazire da se taj trend promijeni. Svakako vođen i snažan je pritisak i na prihodovnoj strani proračuna. Tako da se novim planom, izmjenama i dopunama plana za 2014. godinu planira smanjenje ukupnih prihoda državnog proračuna s 117,1 milijardu kuna na 114,5 milijardi kuna, odnosno 2,6 milijardi kuna manje. Najznačajnije kategorije smanjenja odnose se na porezne prihode gdje se oni smanjuju 1,1 milijardu kuna, a drugi dio se odnosi na prihode prihode od pomoći odnosno uslijed usporene reakcije realizacije investicijskih aktivnosti koje se sufinancira iz eu programa. U prvom dijelu godine značajniji pa još uvijek je bio na strani PDV-a, međutim od 8. mjeseca, 8., 9., 10. mjesec svakako se pokazuju pozitivni trendovi u PDV-u i ukoliko bi se pokušalo vidjeti, vezati gospodarska aktivnost za kretanja i punjenja PDV-a, svakako drugi dio godine je puno bolji nego što je to prvi dio godine. Znate da smo imali i promjenu zbog ulaska u Europsku uniju, a kako smo nažalost jako uvozno orijentirana ekonomija kod uplate PDV-a da se promijenio režim uplate, također u prvom dijelu godine nisu baze bile usporedne prvi dio godine sa prvim dijelom prošle godine. Tako da kad se uspoređiva 7. i 8. mjesec sa prošlogodišnjim mjesecima vidi se pozitivniji trend u PDV-u tako da možemo ukoliko se po PDV-u može ocijeniti da se pokušavaju vratiti određene gospodarske aktivnosti, onda možemo očekivati da će krajem godine, onda svakako i početak sljedeće godine pokazati određene male pomake, ali male pomake nabolje. Znači neće biti negativnih trendova. Svakako u izmjenama i dopunama znači nešto se smanjuje i porez na dobit. Znate da smo koristili snažnu mjeru reinvestirane dobiti. Hrvatsko gospodarstvo je u 10-godišnjem poslovanju jako izgubilo na kapitalu i kada imate snažnu snažnu politiku i centralne banke oko politike rezervacija, svakako utječe da malo i srednje gospodarstvo, a čak i veliki subjekti teško mogu dolaziti do kredita upravo zbog nemogućnosti kolaterala, upravo zbog jako velikog iznosa zamrznute i zbog toga jednostavno i bankarski dio politike rezervacija je utjecalo na smanjenju gospodarsku aktivnost u 2014. godini. Što se tiče rashodovne strane Državnog proračuna, planira se smanjenje ukupnih rashoda sa 130,6 milijardi na 130,1 milijardu, odnosno smanjenje za 544 milijuna kuna. odnose se zapravo na financijske rashode jer smo u 2014. godini iskoristili povoljnije uvjete financiranja, ne samo na domaćem nego i na međunarodnom tržištu. da smo zamijenili obveznicu koja je dospijevala u 2013. i koja je bila financirana po kamatnoj stopi od 6%, da smo je zamijenili izdavanjem nove obveznice po kamatnoj stopi oko 3,87%, međutim prinos je negdje oko oko 4% tako da se iskoristio i taj pozitivan utjecaj koji smo imali na europskom tržištu. Također trezorski zapisi na godinu dana su pali kamate sa 2,4 na 1,5, a eurski sa 0,75 na 0,45. koliko god je to dobro u ovome dijelu bilo za državu, što znači da postoji određeni višak likvidnosti poslovnih banaka, to znači da upravo taj novac je trebao doći gospodarstvu i u tom dijelu efekt iako je sad u ovom dijelu pozitivan za državu možda bi bio još pozitivniji da je taj novac koji je negdje oko 6-7 milijardi kuna viška likvidnosti. U bankarskom sustavu da je došao prema gospodarstvu i tada bi taj učinak i na prihodovnu stranu proračuna bio multiplikativan, puno veći nego što je ovaj učinak na rashodovnoj strani proračuna za 260 milijuna kuna manjih kamata. Svakako su tu i smanjene subvencije. Od 368 milijuna kuna što je rezultat provedbe odluke o mjerama privremene obustave izvršenja državnog proračuna koji su doneseni u travnju ove godine je također ostali rashodi pomoći budući da se smanjivaju i na prihodovnoj strani određene pomoći iz Europske unije, smanjivaju se njihove komponente i na rashodovnoj strani. Najznačajnije kategorije povećanja rashoda odnose se rashodi za zaposlene 332 milijuna kuna. Iako je ostvarena određena ušteda od 185 milijuna kuna za pojedine proračunske korisnike, dodatna sredstva su bila osigurana za Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za 348 milijuna kuna, Ministarstvo unutarnjih poslova 98 milijuna i Ministarstvo socijalne politike i mladih za 40 milijuna kuna. Također moramo istaći da su ovako planirani rashodi za zaposlene nominalno manji od izvršenja takvih za plaće nego što je bilo u 2013. 2013. godini. Također jedan dio izmjena i dopuna proračuna za 2014. godinu odnosi se i na trošak sanacije šteta uzrokovanim poplavama. U ovome rebalansu proračuna ti troškovi iznose 280 milijuna kuna što ne znači da je to cjelokupni trošak. Jedan dio troška su prenijeli na sebe, izvršavale su Hrvatske vode, jedan dio na sebe su prenijele zapravo i Hrvatske ceste. Ovo je onaj dio što je išlo iz centralnog proračuna, a iako je sanacija šteta ide planiranom dinamikom najveći dio faktura će se svakako ispostaviti sa dospijećem plaćanja u 2015. godini tako da ćemo u 2015. godini imati određenu rashodovnu stranu povećanu zbog uzroka povećanja uzrokovanih poplavama. I u konačnici, kada se s obzirom na kriterije prihoda i rashoda manjak državnog proračuna za 2014. godinu se povećava sa 13,5 na 15,6 milijardi kuna što je 2 milijarde kuna u odnosu na prethodno planirani iznos ili 4,8% BDP-a, što što je negdje 0,1% u odnosu na ostvarenje iz 2013. godine. Znači, još uvijek vrlo hajmo reći teška situacija u gospodarstvu, teška situacija i kod kućanstava. Znači, još uvijek postoji proces da nema novoga procesa zaduživanja i zbog nove politike rezervacije poslovnih banaka na sreću imamo stabilan bankarski sustav govori engleski, ne razumije se./… koji je nedavno radila Europska komisija da hrvatske poslovne banke su prošle na tzv. tom stres testu, za razliku od okruženja gdje su i neke banke nama u susjednim zemljama izdvojili preko 4 milijarde eura su izdvojili i koji prolazi im kroz deficit, prolazi im kroz proračun trošak sanacije banaka. Vidjeli smo i u okruženju u Italiji također određene banke koje su tzv. pod navodnicima Hrvatske banke su stabilne, dobro kapitalizirane i hajmo reći u tom dijelu najzdraviji dio kad bi ga gledalo ukupno gospodarstva. Međutim, novčani tokovi koji bi trebali dolaziti od poslovnih banaka prema gospodarstvu još uvijek postaje izazov. I kada se oni zapravo, taj kotač kad se počinje okretati puno brže nego što se to danas događa vjerojatno i prihodovna strana proračuna će izgledati drugačije, a svakako i deficit. Ja vam zahvaljujem. Znači, bit ćemo danas u raspravi. Ja bih sad samo zamolio kolegu, budući da je danas bila na Odboru na proračun, neki dan bila na Odboru za proračun nekoliko podataka o situaciji, o plaćanju u zdravstvu. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Samo trenutak. S obzirom da Vlada nije navela ministra zdravlja kao predstavnika predlagatelja ja pitam zastupnike i zastupnice ima li netko nešto protiv toga da nam se obrati ministar zdravlja? Izvolite kolega Šuker. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. S obzirom da nije bilo kolege Gjurkovića u sabornici nisam se htio javiti kad ste predlagali, kad ste govorili o ovoj točki dnevnog reda iz jednostavnog razloga što je kolega Gjurković predsjednik Odbora i nije korektno da ja govorim kad njega nema u sabornici. Dakle, Odbor za financije je tražio da se podnese pisano izvješće, jer se radi o vrlo složenoj materiji. I o tome da nama netko kaže nekakve brojke, dapače vrlo rado ćemo što se tiče kluba HDZ-a saslušati izvješće kolege Varge, ali isto tako Odbor za financije je tražio da Hrvatski sabor dobije ove prijedloge i izmjene Sabora na, bože proračuna na petoj razini. To su zaključci Odbora za financije jednoglasni, međutim oni nisu ispoštovani. Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče. **Stazić, Nenad (SDP)** Pozivam sada ministra zdravlja, gospodina Sinišu Vargu da dođe za govornicu. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, uvaženi zastupnici. Evo ja ću vam ukratko samo razložiti ono što je navodno ono, prenešeno mi je da je na vašem Odboru bilo govora vezano za povijest sanacije dugova u zdravstvu. Ministre Varga, ovako postoje pravila. Nemojte voditi dijalog sa zastupnicima, nego iznesite, obrazložite prijedlog zakona. Naime, vrlo dobro je poznato da je napravljeno na početku mandata ove Vlade napravljena analiza tzv. clin start di je utvrđeno bilo da je oko 7,4 milijarde kuna bilo zatečenog dugovanja od čega je konsolidirano bilo kada se konsolidirao dug oko 5,6 milijardi kuna. I temeljem tog, te analize je napravljen Zakon o sanaciji ustanova koje je predvidjelo trogodišnje razdoblje sanacije zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj u visini od 5,6 milijardi kuna. Ono što je mora se znati da uz provođenje tog zakona i upravljanje sa 34 zdravstvenih ustanova uključen je u program sanacije, paralelno se odvijalo funkcioniranje cjelokupnog zdravstvenog sustava u otežanim financijskim uvjetima. Naime, nastao je cash gap odnosno nastale određena nelikvidnost zdravstvenog sustava iz više razloga. Jedan od razloga je bilo donošenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi koji je definiralo rokove plaćanja u roku od 60 dana što je drastično se razlikovalo od ranijeg razdoblja prakse gdje je bilo ugovoreno značajno dulji rokovi plaćanja od preko 180 dana uz računovodstvena formulacija od neprikazivanje dospjelih dugovanja u budućim razdobljima. Kada se govori o tome još povrh toga je bilo smanjeno proračunska sredstva namijenjena za zdravstvo smanjenjem doprinosa kao mjera za poticanje privrede sa 15 na 14% što je rezultiralo sa dodatnim napregnutim financijskoj situaciji u sustavu zdravstva uz prilagodbu i provođenje svih mjera za sanaciju dugovanja. K tome još dodamo 5% na PDV uvedene sa prijelaza iz 2012. na 2013. godinu što je povećalo troškove zdravstva za 350 milijuna kuna sveukupno možemo govoriti vezano za dospjelo dugovanje iz godine u godinu koji su bili otprilike oko, nedostajalo je oko 2 milijarde kuna u funkcioniranju sustava zdravstva što je bilo prenešeno iz godine u godinu. ono što je preuzeto kao obveza je da se jednom za svagda sanira sustav zdravstva i da se napravi plan restrukturiranja zdravstva kroz provođenje sanacije da bi u budućim razdobljima to izostajale potrebe za upliv centralne države u sanaciji sustava zdravstva. Iz tog razloga sa 1.1.2015. godine Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje će poslovati kao vanproračunski fond. ukupna dospjela dugovanja koja su procijenjena da će biti na kraju 2014. godine će biti na bolničkoj strani oko milijardu i 800 milijuna kuna, na strani HZZO-a oko 300 milijuna kuna, ukupno 2,1 milijardi kuna je nešto što se obvezujemo kao sustav zdravstva da ćemo sanirati do kraja 2017. godine iz vlastitih sredstava koje su predviđene u Proračun za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. Hvala Prelazimo na replike na izlaganje Borisa Lalovca. Replikom ustaje poštovani potpredsjednik Doma Željko Reiner, Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvaženi ministre kad se donosio ovaj proračun mi smo vrlo jasno rekli pri donošenju i upozorili smo da se proračun planira na potpuno nerealnim gospodarskim pretpostavkama. Tada se tvrdilo da to nije točno, a sada zapravo iz ovoga svega što imamo u pisanom obliku a i ovog što ste vi rekli je potpuno razvidno da je proračun krivo planiran i da se zapravo državne financije su krivo vodile. Sad naravno za to se optužuje, Vlada za to optužuje banke, EU sve i svakoga naravno osim sebe. Međutim, moram reći da slušajući ovo i gledajući ove brojke danas, dakle prigodom rebalansa tri tjedna prije zatvaranja Riznice državne nameću mi se dva pojma iz moje struke, iz medicine. A to je mrtvozorstvo i obdukcija. Dakle, jesmo li mi tu ovdje, i raspravljamo li mi ovdje o tome da je pacijent, znači državne financije, umro pa mrtvozorstvom hoćemo samo potvrditi da je on umro ili se radi o obdukciji kad želimo ustanoviti zbog čeg je pacijent odnosno državne financije umro? U svakom slučaju i jedno i drugo je činjenica. Državne financije su loše, one su umrle, one nisu dobre i ja sam se samo ponadao da neće se dogoditi ono što ste vi na kraju bili rekli kad ste počeli pričati o pozitivnim trendovima. Bojim se da ste se zarazili sa nerazumnim i ničim utemeljenim optimizmom ministra Grčića koji nas evo tri godine uvjerava da tek što nije došao oporavak, tek što nije bolje, a govorimo zapravo o katastrofalnoj situaciji kojoj ovdje sad samo želimo dati ime. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar financija, poštovani Boris Lalovac. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče ne volim govoriti o tome nikad i hrvatske javne financije bez obzira kako god ih netko smatrao da su umrle, obdukcija, bankrot one ne, to se neće dogoditi, to su izuzetno teške riječi i imale bi vrlo teške posljedice i na hrvatsko cjelokupno društvo. Jer ako znate da preko 2 milijuna ili više ljudi direktno ovisi

koji dobivaju brojne socijalne pomoći i naknade, to su izuzetno teške riječi i to je scenarij koji se neće dogoditi. Ja ne volim o tome uopće razgovarati, teška je situacija isto kao što je teška situacija u nama susjednim zemljama. Europa se nalazi u dugoj recesiji, pokušavaju se brojnim mjerama raditi, Vlada Republike Hrvatske donijela je brojne pozitivne propise da bi rasteretila gospodarstvo, međutim gospodarstvo još uvijek se nalazi u teškim recesijskim ajmo reći uvjetima. I rekao sam o primjerima i građevine a i cjelokupnog bankarskog sektora. Znači, ne da tražimo određene krivce u nekom, jednostavno situacija je takva, ovo je jednostavno realnost. Međutim, ne volimo govoriti, znači bez obzira na svu tu tešku situaciju mirovine su isplaćene, socijalne naknade i najugroženiji dio građana će zapravo dobiti određene socijalne transfere iz proračuna. Tako da ja molim, bez obzira na politikantstvo, da kad govorimo o hrvatskim javnim financijama da situaciju treba shvatiti ozbiljno međutim izlazi moraju biti. Jer ukoliko sad kažemo da izlaza nema onda jednostavno ne možemo dalje razgovarati. Znači, situacija zahtijeva određene promjene ali svakako, znači nije nikakva toliko alarmantna kao što se nalazi u nekim nama susjednim zemljama. Hvala.

namjera iz zaključka kluba HDZ-a prilikom izvršenja proračuna i moje rasprave na Odboru za financije a i zaključka koji ćete dobiti danas je, i očekivao sam kad ste došli da ćete nam dati sadašnje stanje. Jer ovo, vi ste nama danas rekli što svi znamo. Međutim, ključna priča je da se događa jedan veliki potez i to nije tehnički, izdvajanje HZZO-a iz Riznice. Niti u prijedlogu Proračuna za 2015. niti u fiskalnim projekcijama se ne spominje ključna stvar a to je koliki je danas minus u zdravstvu. I naprosto Vlada, a i odlukom ovog Visokog doma, treba pozvati sve one koji imaju potraživanja prema institucijama koje se financiraju iz HZZO-a pa to 31.12. to podnesu, da li putem nekog obrasca ili nešto, i nakon 31.12. se nikom neće više priznati dug. Jer ovakve dokumente koje ste vi donijeli su naprosto smiješni. Otvaraju veliku rupu i neki govore o dugu zdravstva u ovom trenutku 2 milijarde, neki govore milijardu i pol. Dakle, može reći što god tko hoće, međutim s obzirom da vi niste sad ništa konkretno rekli o trenutnom stanju, dakle mi ćemo ovaj puta svoj zaključak obrazložiti i ja se iskreno nadam da ćemo dobiti odgovor na njega. A što se tiče smanjenja doprinosa u zdravstvu ja sam njima rekao u onom trenutku kad se to događalo što će se dogoditi, međutim nažalost tada je priča i iz Vlade i sa ove strane sabornice bila sasvim drugačija. Rezultate danas imamo kakve imamo i govoriti to kao nekakvo opravdanje je naprosto smiješno. Ali kažem, ja sam očekivao kad ste već došli da ćete nam dati bar približno sadašnje stanje. Ali ono što će se svi ministri financija složiti s jedne strane, a s druge strane ministri zdravlja, to je da nitko u ovoj državi još nije dobio sliku koliko stvarno zdravstvo duguje nego svake godine se pumpa, pumpa sanira i nikako da ga saniramo. Nažalost, to je kao da je bolesnik u šok sobi sa neizvjesnim stanjem. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Siniša Varga. Ja se zahvaljujem gospodine predsjedniče, potpredsjedniče. Opet ću napomenuti da je promijenjen način iskazivanja dugovanja i podignuta je razina transparentnosti. Zatečeno stanje na prvi dan kad sam nastupao na mjesto ravnatelja HZZO-a zatekao sam završni račun od HZZO-a sa plusom od 200 milijuna kuna. To je način bio izvještavanje koje smo mi zatekli. Kada smo istražili koja su dugovanja bila prema dobavljačima sustava zdravstva to je najedanputa naraslo preko noći na 7,6 milijardi kuna, konsolidirano 5,6. To je nešto što sustavno ova Vlada pokušava ispraviti te krive drine koje su bile zatečene. Tekuće stanje sam napomenuo i rekao sam da je način poslovanja sustava zdravstva dovelo do toga da je u potplaniranom sustavu i u dugovima prema dobavljačima koji su nastali zbog provođenja Zakona o zdravstvenoj zaštiti, zbog pružanja usluga preko 55 milijuna hrvatskih zdravstveni sustav pruža našim građanima i to je jednostavno u potplaniranom sustavu napravilo dug koji se danas prognozira da će biti do 31.12.2014. godine oko 2,1 milijardu kuna. To sam ja napomenuo i to apsolutno niko ne skriva, nego je plan funkcioniranja sustava zdravstva da se on konsolidira i dovedemo se u rokove plaćanja od 60 dana do kraja 2017. Hvala Ministar Varga na vaše uvodno izlaganje replikom ustaje i potpredsjednik Željko Reiner. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi ministre vi ste spomenuli problem sanacije, znam da se odnosi i na razdoblje prije vas, ali kad ste ga spomenuli moramo ga i mi spomenuti, tada je naime ovdje bilo govoreno i nas se uvjeravalo da će sanacijom biti ad1 pokriveni stari dugovi, ad2 time što je država preuzela upravljanje svim, odnosno velikom većinom zdravstvenih ustanova, što su promijenjeni ravnatelji tada i stavljeni podobni ravnatelji, promijenjena sanacijska upravna vijeća, pretpostavljam sanacijska vijeća opet od podobnih ljudi da će to uravnotežiti. Ja sam tada upozoravao da će ti novi sanacijski upravitelji se vrlo brzo za pola ili godinu dana naći u istoj situaciji kao prethodni ravnatelji naprosto zato što nisu provedene apsolutno nikakve strukturne reforme u sustavu i da će oni nastaviti, moći jedino nastaviti funkcionirati kao što su oni prije, osim što su sad podobni ljudi stavljeni na sva mjesta. I to se uistinu i ostvarilo, to se uistinu ostvarilo i to treba jasno i glasno reći. Dakle, danas bolnice, većina bolnica ne plaća ne u 60 dana, plaćaju više od godine dana svoje dobavljače. Dakle ništa se nije pod milim bogom promijenilo, osim ponovno ću reći sustavljene podobne uprave. A druga stvar koju sam htio reći, opet ne tiče se izravno vas ali tiče se itekako državnog proračuna, ako znamo da nedostaju 2,1 milijarde ove godine da je to projekcija, gdje su one u slijedećem proračunu? Gdje su te 2,1 milijarda u slijedećem proračunu? Hvala lijepo. Na repliko odgovara ministar zdravlja Siniša Varga. **Varga, Siniša (SDP)** Činjenica je da provođenje Zakona o sanaciji ustanova predviđa stavljanje uprave koja je imenovana od strane Vlade Republike Hrvatske. To je nesporno ako se govori o podobni ljudima, da li su to podobni ljudi za transparentno i prikazivanje poslovanja, jasno i glasno i od općeg interesa onda jesu to podobni ljudi za vršenje te funkcije. Naime, sustav bolničke zdravstvene zaštite je uspjela smanjiti rashode na godišnjoj razini za preko 1,3 milijardi kuna na godišnjoj razini. Međutim, napomenuo sam da nedostaje preko 2,5 milijarde kuna na godišnjoj razini za funkcioniranje sustava zdravstva. Dakle, internom uštedom i internim mjerama racionalizacije te sanacijske uprave su uspjele uštediti blizu 1,5 milijardi kuna. Nažalost onaj koji nedostaje do punog funkcioniranja sustava zdravstva na koji je hrvatski narod naviknut, to je nešto što je politički donesena odluka, neće se smanjivati prva, neće se povisiti participacija i to je nešto što jednostavno napravi jedan raskorak između tih tih financija. Što se tiče prikazivanja dugovanja mi vrlo usko surađujemo sa svim međunarodnim institucijama i sva dugovanja u sustavu zdravstva su prikazani prema sustavu EUROSTAT-u sukladno propisima koje je preuzela Republika Hrvatska. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? U ime Odbora za financije i državni proračun predsjednik odbora poštovani Srđan Gjurković. Izvolite. Hvala lijepa potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani ministri, kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na svojoj 78. sjednici održanoj 11. studenog 2014. godine raspravljao je o prijedlogu izmjena i dopuna državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. Iz rasprave izdvajamo upozoreno je da se sukladno odredbama Zakona o proračunu prilikom rasprave o državnom proračunu ili izmjenama i dopunama državnog proračuna raspravlja i projekcijama za narednu godinu koje nisu dostavljene u ovome prijedlogu. Isto tako zatraženo je da se dostavi izvješće na petoj razini kako bi svi imali detaljni uvid o posebnim troškovima, te na kojim pozicijama se smanjuju ili povećavaju sredstva korisnika državnog proračuna. Također postavljam pitanje što je s drugovim u zdravstvu o čemu smo sada i raspravljali kako bi se stvari minusi zdravstva, i što će se dogoditi ako HZZO izađe iz državne riznice točno reflektiralo i znalo kako će se reflektirati jer budući trošak proračuna po metodologiji ESA 2010. ustvari je deficit u tom slučaju planiranja. Najavljeno je da će za ovu raspravu kako i imamo mogućnost doći i ministar zdravstva da izvijesti zastupnike. Ukazano je na problem iskoristivosti sredstava iz Europskih fondova i iznijeto je mišljenje da će se proračunski deficit za ovu godinu ostvariti kako je planirano ovim rebalansom ako se uzmu u obzir svi napori Vlade za povećanje gospodarske aktivnosti, aktivnosti smanjenja rashoda državnog proračuna. Također zatraženo je da se Ministarstvo financija očituje o stajalištima Povjerenstva za fiskalnu politiku Hrvatskog sabora koji je u 8 točaka iznijelo razloge za koje postoji visok rizik da se fiskalno pravilo za 2014. godinu neće ispuniti. I zaključno iz rasprave, iznijeto je i mišljenje da je planiranje i pridržavanje fiskalnog pravila i fiskalne odgovornosti jedan velik korak za ukupno smanjenje deficita. Nakon provedene rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova, 6 za i 3 glasa protiv Hrvatskom saboru predložiti donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014. godinu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo ministri, Odbor za ratne veterane Hrvatskog sabora na svojoj 22. sjednici održanoj 14. studenoga 2014. godine razmotrio je prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada RH aktom od 30. listopada 2014. godine. Odbor je raspravu proveo u svojstvu zainteresiranoga radnog tijela sukladno odredbi članka 179. Poslovnika Hrvatskog sabora u dijelu izmjena i dopuna proračuna kojima se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vojnih i civilnih invalida, veterana rata te bivših političkih stanovnika. Prijedlogom izmjena i dopuna državnog proračuna za 2014. godinu planirani se prihodi poslovanja smanjuju za 2,84 milijarde kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se 243 milijuna kuna, planirani rashodi poslovanja smanjuju se za 76,4 milijuna kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju se za 467,5 milijuna kuna. Što znači da je planirani deficit proračuna povećan za 2,05 milijardi 2,05 milijardi kuna, odnosno sa 13,6 na 15,6 milijardi kuna. U glavi Ministarstva branitelja planirana sredstva smanjuju se za 23 milijuna kuna ili 2,4% i to na pozicijama Memorijalni centar iz Domovinskog rata Vukovar za 27,2 milijuna kuna, zapošljavanje hrvatskih branitelja za 4,3 milijuna kuna, sudionici i žrtve II. Svjetskog rata i … za 18,5 milijuna kuna i civilni invalidi Domovinskog rata za 2,3 milijuna kuna. Povećavaju se sredstva na poziciji jednokratna prava iz zakona i ostale naknade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za 19,85 milijuna kuna, izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda za izvršavanje trajnih prava za 5 milijuna kuna i sredstva za veteranske centre za 2,7 milijuna kuna. U glavi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje povećana su sredstva za braniteljske mirovine za 163 milijuna kuna. Posljedica je preregistracija obiteljskih mirovina ostvarenih po općim propisima nakon smrti hrvatskog branitelja čija smrt nije posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta, a smanjuju se sredstva za mirovine na pozicijama boraca … za 17,7 milijuna kuna, mirovine Hrvatske Domovinske vojske za 5,4 milijuna kuna, a u glavi Ministarstva zdravlja smanjuju se sredstva za naknade braniteljima za 8,6 milijuna kuna. Ostala sredstva namijenjena isplati prava hrvatskih branitelja i ostalih kategorija, osoba iz djelokruga odbora uglavnom su ostala nepromijenjena. U raspravi članovi odbora naglasili su problem konstantnoga smanjivanja sredstava namijenjenih za zapošljavanje hrvatskih branitelja te sredstva za stambeno zbrinjavanje unatoč činjenici da se pravo na stambeno zbrinjavanje proširilo i na branitelje branitelje sa statusom dragovoljca Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta RH proveli više od 2 godine. Postavljeno je i pitanje o provedbi javne nabave za Memorijalni centar Domovinskog rata u Vukovaru, radi njegovoga što uspješnijeg funkcioniranja te o raspisivanju javnoga natječaja za obnovu tornja u Vukovaru. Upućeno i dosta kritika na nacrt operativnog programa, konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. godina kojeg je … Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a kojim se iz Europskih fondova povlači novac u kojim se ne spominje Domovinski rat niti hrvatski branitelji te je izražena nada da će primjedbe udruga proizašlih iz Domovinskog rata branitelja koje su na isti upućene biti prihvaćene. Nakon provedene rasprave, odbor je većinom glasova, sa 6 glasova za, 4 glasa protiv, 1 suzdržanim donio zaključak da se predlaže Hrvatskom saboru donošenje izmjena i dopuna državnog proračuna RH za 2014. godinu i projekcija za 2015. i '16. sa odlukama o svim onim onim provedbama koje slijede, a to su davanje suglasnosti na izmjene i dopune financijskih plana, projekcija planova i sve ostalo što je navedeno. Hvala lijepo. Povredu Poslovnika prijavljuje kolega Šuker. Izvolite. spada u poslovničku povredu. Dakle, došli su dokumenti sa rebalansom proračuna za 2014. i projekcijama 2015., 2016. koje uopće nisu došle u Hrvatski sabor i tako su matični odbori raspravljali o tome na takav način. Mi smo na Odboru za financije nakon intervencije promijenili to i bilo bi dobro zbog ovog Visokog doma, s obzirom da točka dnevnog reda nosi naziv rebalans proračuna za 2014., ali bez fiskalnih projekcija, da se zna kada govore predstavnici odbora da naprosto ne može biti zaključak to nije kolege Đakića nego stručnih službi i ministarstva, dakle da ne može biti zaključak oko fiskalnih projekcija koje nisu došle u ovaj Visoki dom i o njima se nije moglo niti raspravljati. Ja pozivam predstavnike odbora i predsjednike odbora da podnesu svoje izvještaje. Šta u tim izvještajima piše to ja ne mogu znati. Dobili su materijal na temelju kojih su donijeli svoje zaključke i sada te zaključke ovdje prezentiraju. Ne vidim gdje smo povrijedili Poslovnik kolega.

Poštovani potpredsjedniče, uvaženi ministri, kolegice i kolege. Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo raspravio je Prijedlog izmjene i dopune državnog proračuna za 2014.i Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju državnog proračuna za 2014.godinu. Ukratko, želim samo istaći da smo to razmotrili kao zainteresirano radno tijelo i želim istaći da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja ostaje na istim proračunskim pozicijama. Dakle ponašalo se je odgovorno, ostvarilo je određeni dio ušteda te ta sredstva koja su i ušteđena upućena su u ostvarivanje započetih projekata i pokrivanja troškova. Određeni dio sredstava izdvaja se za saniranje šteta nastalih poplava u svibnju 2014., dijelom direktno uplatom na račun korisnika koji sami obnavljaju kuće, a dijelom i za za ono što su se odlučili u obnovi kuća. U korištenju ovog prvog modela postavljeno je pitanje o uspostavljenju mehanizma od strane ministarstva pri kontroli upotrebe, a upotrjebljenih sredstava i uplaćenih na račun individualnih korisnika. Želim istaći da je nakon provedene rasprave Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskog sabora odlučio većinom glasova 7 za i 1 protiv predložiti Hrvatskom saboru da donese Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za 2014.godinu i Konačni prijedlog Zakona o izvršenju Državnog proračuna za 2014.godinu. Hvala Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za turizam Hrvatskoga sabora na 33.sjednici koja je održana 14.studenog 2014.godine razmotrio je Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014.godinu i to kao zainteresirano radno tijelo u dijelu koji se odnosi na raspored sredstava Državnog proračuna RH u razdjelu 0,90 Ministarstvo turizma. U uvodnom izlaganju predstavnik predlagatelja izvijestio je članove odbora o uštedama koje su napravljene u ukupnom iznosu od 5 milijuna kuna. od tog iznosa najveća ušteda ona od 4 milijuna kuna napravljena je na poziciji programa subvencioniranja kreditnih programa u turizmu, 500 tisuća kuna ušteđeno je na poziciji središnjeg informacijskog sustava kategoriziranja turističkih objekata, te također 500 tisuća kuna na stavci jačanja turističkog tržišta u ljudskih potencijala u turizmu. Napravljena je preraspodjela sredstava unutar stavaka proračuna, te je došlo do smanjenja u iznosu od 14 milijuna 855 tisuća kuna na stavkama Izrada studije hrvatskog turizma, međunarodna suradnja, Jačanje turističkih tržišta i ljudskih potencijala, konkurentnost turističkog gospodarstva, Fond za turizam, Središnji informacijski sustav kategoriziranja turističkih objekata, te Program subvencioniranja kreditnih programa u turizmu. Povećanje u istom iznosu od 14 milijuna 855 tisuća kuna napravljeno je na sljedećim stavkama, rashodi za zaposlene što se odnosi na odluku Vlade RH o zapošljavanju novih djelatnika u smislu povlačenja sredstava iz europskih fondova. Naime, slijedom navedenoga Ministarstvo turizma zaposlit zaposlit će dodatnih 12 ljudi, a njihove plaće subvencionirat će se iz sredstava EU. Povećanje na materijalnim rashodima vezano uz nove zaposlene, povećanje postrojenja i opreme, povećanje na stavci obnove voznog parka što se odnosi na Državni inspektorat i aktualni prelazak 70 inspektora u Ministarstvo turizma, te potrebu dodatnih ulaganja na obnovi prijevoznih sredstava, povećanje troškova informatizacije, povećanje na materijalnim rashodima međunarodne suradnje, te zatim povećanja na stavkama Fonda za turizam i konkurentnosti turističkog gospodarstva. Odbor za turizam Hrvatskog sabora jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje Izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2014.godinu s pripadajućim odlukama kako je to navedeno u pisanome izvješću. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Odbor za zaštitu okoliša i prirode poštovani Branko Bačić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana gospodo ministri, poštovane kolegice i kolege. Odbor za zaštitu i prirode na temelju članka 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora raspravio je predložene Izmjene i dopune Državnog proračuna RH za za 2014.godinu kao zainteresirano radno tijelo. Odbor je proveo objedinjenju raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Državnog proračuna i Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2014.godinu. Uvodno je zamjenik ministra financija istaknuo da se predloženim izmjenama i dopunama državnog proračuna i financijskim planova izvanproračunskih korisnika usklađuju proračunski planovi s ostvarenim kretanjima tijekom godine. u 2014.godini za 0,7% odrazit će se na smanjene proračunskih prihoda. Stoga se u 2014. planiraju ukupni prihodi proračuna u iznosu od 114,5 milijardi kuna što je za 2,6 milijardi kuna manje od prethodno planiranih. Ukupni rashodi smanjuju se za 544 milijuna kuna te iznose 130,1 milijardu kuna. Rezultat navedenog je povećanje manjka državnog proračuna za 2 milijarde kuna više od prethodnog plana te on sada iznosi 15,6 milijardi kuna ili 4,8% BDP-a. Zamjenik ministra Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode naglasio je da je rebalansom planirano ukupno smanjenje razdjela Ministarstva zaštite okoliša i prirode za 130 milijuna 536 tisuća i 476 kuna te planirana sredstva za ovaj razdjel iznose sada 472 milijuna kuna. Rebalansom su smanjena sredstava za plaće budući da su iz sredstva Europske unije povučena sredstva za plaće akreditiranih djelatnika zaposlenih u samostalnom sektoru za EuropskU uniju. U svezi planiranog smanjenja sredstava za realizaciju projekata gospodarenja otpadom istaknuo je da će budući da dinamika izvođenja nije slijedila planirano u ovoj godini biti realizirano oko 170 milijuna kuna iz Europske unije umjesto prvotnih planiranih 288 milijuna kuna. Posebice je prepreka brzoj realizaciji projekata prisutan problem neriješenih imovinsko-pravnih odnosa te se proglašavanjem strateških projekata kao u slučaju centra za gospodarenje otpadom Piškornica ubrzava procedura pripreme projekata. Predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obrazložio je da se sredstva Fonda za administrativno upravljanje i opremanje smanjuju za 9 milijuna kuna, sredstva za programe i projekte zaštite okoliša za 119 milijuna kuna, sredstva za programe i projekte energetske učinkovitosti za 32 milijuna kuna te sredstva za programe i projekte za postupanje s posebnim kategorijama otpada za 10 milijuna kuna, tj. ukupno za 170 milijuna kuna, čime novi plan za 2014. godinu iznosi milijardu i 431 milijun kuna. Pomoćnica ravnatelja Agencije za zaštitu okoliša istaknula je da su prvotno planirana sredstva agencije smanjena za svega 72 tisuće kuna te sada iznose 31 milijun kuna. Ujedno je naglasila visoki stupanj izvršenosti i ugovorenosti sredstava proračuna agencije. Nakon uvodnih obrazloženja uslijedila je rasprava u kojoj je istaknuto kako predloženi rebalans praktički predstavlja samo konstatiranje i usuglašavanje sa stupnjem izvršenja državnog proračuna. U tom smislu ocijenjeno je da se zakasnilo s izmjenama i dopunama koje bi stvorile osnovu za kvalitetne pomake. Umjesto toga rebalansom se povećava manjak državnog proračuna. U dijelu koji se odnosi na planirana sredstva za razdjel Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nezadovoljstvo je iskazano značajnim smanjenjem planiranih sredstava za gospodarenje otpadom, posebice za izgradnju centara za gospodarenje otpadom. Istaknuto je da su sredstva za gospodarenje otpadom u razdjelu Ministarstva smanjena za 118 milijuna kuna, tj. za 40%. Identična je situacija sa sredstvima za ovu naknadu planiranim u fondu pa se tako sredstva za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Kaštijun smanjuju za 53%, Centar za gospodarenje otpadom Marinščina za 25%, sredstva za Centar za gospodarenje otpadom … donje za 65% itd. Ocijenjeno je da je navedenim dovedena u pitanje uspostava integriranog sustava gospodarenja otpadom do kraja 2018. godine. Napomenuto je će problematika izgradnje centara za gospodarenje otpadom sukladno već prethodnom dogovoru s nadležnim ministarstvom biti predmetom tematske sjednice odbora planirane za početak sljedeće godine. Sa stajališta zadanih ciljeva u području energetske učinkovitosti upitnim je ocijenjeno smanjivanje sredstava za programe i projekte energetske učinkovitosti za 32 milijuna kuna. Ovo je posebice u kontekstu isticanih ciljeva obnove javnih zgrada te više stambenih zgrada. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova, 6 glasova za i 4 glasa protiv, odlučio predložiti Hrvatskom saboru donošenje izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu. Hvala. **Stazić, Nenad koju ćemo najprije provesti po klubovima. U ime kluba nezavisnih zastupnika, gospode Linića, Vukšića i Hodžića, govorit će uvaženi kolega Slavko Linć. Izvolite. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Gospodo ministri sa suradnicima, kolegice i kolege. Prije svega želim reći stav našeg kluba oko vječite dileme, da li je loše planirano ili je odgovornost Vlade za neizvršene planove. svatko onaj tko u Hrvatskoj reče da je loš projekat bio, loš plan, loš proračun, daje ispričnicu Vladi koja nosi puni teret odgovornosti za neizvršene planove. Dokumenti o kojima mi raspravljamo u ovoj godini su prvi rebalans, program konvergencije koji je trebao dodatno obrazložiti svaku stavku koju treba provesti i sada drugi rebalans. To su dokumenti koji optužuju Vladu Republike Hrvatske, svakog ministra za neizvršene obveze po ovom dokumentu u 2014. godini. Prema tome, nerad Vlade, neodgovornost Vlade je razlog ovog rebalansa. ajmo najprije pročitati dokument koji nam je poslala ta Vlada. Izraženo nepovoljno odstupanje bruto investicija u fiksni kapital za koje se prvotno očekivao rast, a uslijed znatno slabijih rezultata investicijskog ciklusa opće države ta javnih poduzeća. Gdje imamo gospodarski pad? Imali smo nulti rast, stagnaciju predviđenu, a gdje imamo sad pad od 0,6%? Vlada sama sebe optužuje. Nema investicija u bruto kapital i to opće države i javnih poduzeća. Jel teško nabrojiti što je sa HEP-ovim investicijama u termoelektranu, u hidroelektrane? Nema ih. Treća godina mandata Vlade, nema krivice ni bivših, nema krivice ni planova. Strateške investicije i program strateških investicija za …, mi nemamo ulaganja u HEP. Nemamo ih. Da li imamo novaca? Imamo. Digli smo cijenu građanima, tu smo bili brzi, ali provesti investicije, svoje smo kadrove postavili tamo, nemamo ih. Hoćemo govorit o INA-i? Tri godine šutimo, nema ulaganja ni u jednu rafineriju, ni u drugu, ni u bušotine plina i nafte. Da 44% smo vlasnici, predsjednik Nadzornog odbora, predstavnik Vlade Republike Hrvatske. Hoćemo o željeznicama? Prošlu godinu neuspio ciklus privatizacije teretnog prometa. Cijelu ovu godinu trebalo je brzo restrukturiranje ili stečaj teretnog prometa. Ne, mi gomilamo dubioze i dižemo jamstva i samo bilježimo nove dugove i obaveze države. Hoćemo govoriti o infrastrukturi? Da, pamtim preko 3 milijarde plan, 3 milijarde kuna ulaganja u infrastrukturu ko kruh potrebna za tranzitne poslove i luka itd. Koliko ćemo ga ostvariti? A možda 900 milijuna. Tko nam je kriv? Recesija, kriza, Europa? Ne, neodgovorni ministri i neodgovorni članovi uprave i nadzornih odbora. Ja sam samo tri područja spomenuo koja su okosnica sve tri godine našeg optimizma u gospodarskom rastu koja znači rad Vlade. To je Vladina odgovornost, ona je trebala kontrolirati. I sad pazite, vi imate odgovor Europske komisije da smo neodgovorni, da nismo restrukturirali trgovačka društva, da ne vodimo brigu, da ne vodimo brigu o svojoj imovini. Neću ni govoriti prošlu godinu usvojeni programi privatizacije i upravljanja državnom imovinom, a šta smo načinili. Šta smo načinili u 2014.? Ništa. I onda se čudimo da imamo pad poreza na dodanu vrijednost. Ne možemo imati. I onda sramežljivo zaključujemo da s obzirom da je izostao angažman Vlade na odgovornosti, na investicijama u općem i ja bih rekao javnom sektoru naravno da ni trgovačka društva koja traže privatni sektor, koji traže tu investiciju da bi i on mogao ulagati, da bi i on mogao jednostavno nešto stvarati mi nemamo niti onda investicije u privatnom sektoru. Jer teško će se probiti van na vanjsko tržište onaj tko još nije restrukturirao svoje dugove. I da li se onda čudimo da imamo najveću opasnost koja se pojavljuje? Nema rasta broja zaposlenih, nema ga. Pa ne može ga ni bit, bez investicija ga ne može bit. I zato pokušajmo shvatiti to je ono što se može ocjenjivati rad Vlade da li znamo upravljati sa imovinom. Ako znamo upravljati sa imovinom to su na žalost i javna trgovačka društva gdje smo najveći vlasnici, gdje ulaganje u infrastrukturu i energetiku bez toga nema povećanja broja zaposlenih, bez toga nema gospodarskog rasta. I tu je onda najveći problem za proračun prihodovna strana, samo prihodovna strana. Pa kad smo već na tome da ne izgubim puno vremena na javnim poduzećima, hajmo pogledati što smo načinili u onom drugom dijelu, gdje nam fale prihodi, prihodi vezani za povlačenje sredstava iz EU. Dobro, oni nemaju utjecaj na deficit jer su prihod i rashod. Ali milijardu i 200 milijuna manje kuna to su vam manje radnih mjesta, to je manje posla za hrvatska društva koja su mogli svojom aktivnosti podići bruto društveni proizvod. Znači, ni to nismo u stanju realizirati. Hoćemo dalje govoriti? Pa planom ili programom konvergencije što smo rekli? U ovoj godini ćemo više povući dobiti iz trgovačkih društva, a mi pogledajte manje povlačimo, manje. Znači, Vlada je jasno rekla. Čak smo rekli, jer nema dovoljno dobiti u trgovačkim društvima da nemamo manjak državnog proračuna ići ćemo povlačiti sva sredstva slobodna u agencijama i u ustanovama zdravstva i obrazovanja. Ni to nismo realizirali, ni to više ne planiramo. To je Vlada napisala. Znači, Vlada je procijenila kako da se bori za taj ukupni prihod. Mi taj ukupni prihod ne ostvarujemo, znači to je direktna odgovornost Vlade Republike Hrvatske. Zato nam fali dvije i pol milijarde prihoda. Znači, s jedne strane ne upravljamo imovinom, s druge strane ne kontroliramo niti trgovačka društva, njihovo ponašanje, pa se onda ne moramo niti čuditi. HEP će sad isplatiti božićnicu. Pa imaju novaca! Nisu investirali i to je uprava i Nadzorni odbor ne slijede planske dokumente koje su ovdje napisani i koji bi se trebali održati. Što reći na rashodovnoj strani? Pa vidite, rashodovna strana je bila naročito interesantna, rashodovna strana je ta koja je bila posebno pod lupom i Europske komisije, pa smo posebne pažnje rashodovne dali kroz plan konvergencije. Bio sam očekivao u ovom rebalansu da se barem očitujemo zašto nismo ostvarili planirane programe programe planom konvergencije ili programom konvergencije i da probamo vidjeti imamo li opravdanje za ono što nismo učinili. Pa hajmo najprije na plaće. Tu ja bih htio reći najveća odgovornost premijera je što dio ministara je bio odgovoran, ostvario je uštede, a dio ministara za njih postoje dokumenti. Pa ne postoji ni ovaj proračun, niti dokument koji smo poslali u Europsku komisiju. Znate, rečeno je u ovoj godini od 1.4. četiri, osam i deset se ukidaju. Nije se ukinuo, posebno ne u Ministarstvu zdravlja. E sad pitam da li Vlada vara ili nema snagu to provesti? To su problemi, jer zato imamo prekoračenja. Jer da nismo tako planirali smanjenje četiri, osam i deset imali bi veće stavke u proračunu pa bi znali da tu ušteda neće biti. Isto tako, imamo neujednačene naknade za prijevoze zaposlenih u javnim upravama i u državnoj upravi. Pa rečeno je to se mora uskladiti? Opet to Vlada nije provela, nismo uskladili, pa imamo prekoračenje. Pa onda je posebno rečeno da će se paziti na svaki materijalni trošak, na svaki materijalni rashod? A da li se pazilo? Ne, nije se pazilo. Vi imate investicije u nove prostore, useljenje, uređenje novih prostora. To bez ikakvih zadrški neovisno o programima koji govore da se ne smije ulagati tamo imamo, to imamo. Znači, to je ponašanje ministara, to je ponašanje Vlade gdje postoje ovi dokumenti i to je ono o čemu mi moramo ovdje raspraviti. Zašto Vlada ono što je napisala ne polaže račune? Zašto ovaj proračun nema popisane sve stavke koje su trebale biti ostvarene po dokumentu program konvergencije? Jel tog trenutka ne bi imali prekoračenje. sada dolazi ono najvažnije, premijer u svojim izjavama veli nećemo mi rezati. Pa ovaj dokument i nije načinjen za bitna značajna rezanja. Ovaj dokument, kad govorimo o proračunu RH i prvom rebalansu bio je načinjen zato da se borimo za prihode, da sa većim prihodima omogućimo da Vlada ima politiku ne diranja plaća, ne diranja mirovina, ne diranja socijalnih davanja. To je dokument koji je napisan, nigdje Vlada sebe nije obvezala da to učini. Ono što je Vlada sebe obvezala to je da će ujednačiti plaće u javnom i državnom sektoru, davanja zaposlenima u javnom i državnom sektoru, a ne stvarati razlike. I da će kontrolirati upravo te ogromne razlike koje postoje zbog toga što Vlada tu politiku dosada nije provela. To su dokumenti koji govore u ovom dijelu. Isto tako Vlada je ocijenila da ne može ići nikakva sanacija zdravstva ako nema totalne reorganizacije zdravstva. Napisala je Vlada će ovu godinu ga provesti, ovu godinu. Nije provela. Nije provela. Opet ja bih rekao jedan od vrlo jasnih i glasnih stavova da preko 3, 4 milijarde iz proračuna danih za sanaciju ima svrhe ako se provede reorganizacija. Nije provedena. Isto tako na rashodovnoj strani je važno pitanje subvencija. Da, u rebalansu je rezana subvencija za poljoprivredu. Određene subvencije u HBOR-u su rezane. Ali isto tako su rezane i u Željeznici jer se smatralo da je vrijeme nakon 3 godine ove Vlade da se treba smanjivati subvencije u Željeznici. Da teretni promet mora sam za sebe zarađivati, da ga moramo reorganizirati. S druge strane smo smatrali da infrastrukturu moramo graditi iz onih dodatnih 20 lipa što smo uzeli autocestama i iz sredstava EU i da ne treba tamo subvencioniranje nego investicija. I ono što je najvažnije putnički je ostao sa subvencijama za izgradnju lakih kompozicija. Nažalost, vidimo sasvim drukčije ponašanje. Umjesto subvencija imamo državna jamstva i nikakvih, nikakvih promjena na teretnom prometu u 2014. godini. Što znači da osim novih dubioza koje je stvorio teretni promet zaustavili smo investicije u infrastrukturu a čeka nas problem teretnog prometa, čeka nas. Ne znam koga, da li ovu Vladu u izbornoj godini ili neku novu Vladu, jer očito da reforme nisu bliske ovim našim ministrima. Također smo ocijenili da socijalu ne treba dirati. Nije bitno dirana, i također mirovinski sustav nije bitno diran. Ali sad ja postavljam osnovno pitanje, sa ovakvim pokretima Vlade u kojima nema bitke za prihode, za upravljanja svojom imovinom, zbog čega nas i Europa kritizira i sasvim opravdano. S druge strane, vidimo da je teško rezati i da se od rezanja ne živi i pokušavam reći da nismo imali rezove i svaka priča premijera koji govori nećemo mi rezati pa nigdje u nijednom dokumentu to ne piše. Govorimo o ujednačavanju primanja od strane javnih i državnih službi. Onda se postavlja pitanje kad ćemo riješiti temeljni problem, a to je deficit mirovinskog sustava? 16 do 17 milijardi iz godine u godinu je deficit mirovinskog sustava. Bez povećanja broja zaposlenih taj problem nećemo riješiti, sa ovakvom Vladinom politikom nikad ga nećemo riješiti. A to znači ugrožavamo državne financije. I zato ja ocjenjujem ovaj dokument govori o neradu Vlade i velikoj odgovornosti Vlade. lijepo. Uvaženi kolega Liniću naime maloprije u svom izlaganju govorili ste da nema ulaganja, ali evidentno je da ima laganja. Naime, gledajući i proračun koji je bio donesen u Hrvatskom saboru sad se ide rebalansirati jer upravo nema potrošnje. Naime, reže se prihod od PDV-a za 1,3 milijarde, također ono što se iskazuje a to je neefikasnost hrvatskog gospodarstva manja je procjena da će biti poreza na dobit za 259 milijuna. Kada kažem nema ulaganja ali ima laganja pa sjetit ću se upravo premijerovih riječi u ovom Hrvatskom saboru kada je govorio u Slavoniji. Naime, ovim rebalansom dodatno se još reže 50 milijuna kuna za Slavoniju i Baranju pa moram priznati da sam zabrinut za premijerovo zdravlje. Naime, gledajući proračun u pitanju je neodgovorno zaduživanje, a često u Hrvatskom saboru govorimo i o deficitu. Da li je HDZ-ova Vlada napravila veći deficit ili SDP-ova? Po svemu sudeći na kraju mandata možemo reći da će biti SDP-ova Vlada. Naime, gledajući gospodarski rast imamo gospodarski pad, nakon izmjena poreza na dohodak imat ćemo nestabilnost cijena, a kada je u pitanju zaposlenost ova Hrvatska vlada nije napravila ništa. Znači, nema ulaganja, ali ima laganja. Na repliku odgovara uvaženi Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Evidentno da utjecaj negativni osobne potrošnje na gospodarski pad koji očekujemo i nije bitno bitno veći nego što je to u temeljnim dokumentima iz ožujka mjeseca predviđeno. Prema tome dobro se procjenjuje što je osobna potrošnja. Znači mi smo u stanju procijeniti koliko to građani imaju kupovne moći, kako mogu proživjeti. Ali najveći je problem što je jačanje te kupovne moći koje je trebalo biti i investicijama u Slavoniji, posebno u poljoprivredi jer je proizvodnja hrane jedna od okosnica gospodarskog rasta to je ono što Vlada nije ostvarila, zato mi imamo probleme povećanog deficita i stalnog problema zaduženja. I dok god ne shvatimo da porezi nisu jedini prihodi u državnom proračunu, pogotovo ne u jednoj državi koja ima još uvijek ogromne resurse u državnom rukama a to je i energetika, to su i transportni pravci neovisno koje vrste, to su vodni resursi i šume. Dok to imate u rukama vi ste ti koji možete osiguravati enormne prihode i državnog proračuna i ublažiti udar porezni na bilo kojeg građana. A s druge strane, pravilnik o korištenju tih resursa vi možete zapošljavati ljude. I tog trenutka budite uvjereni neće biti nezaposlenih ni u jednom dijelu Slavonije. Zašto? Jel voda i šuma je ogromno bogatstvo. Ali mi imao Vladu koja ne zna s njima upravljati. Vlada koja ne vidi što je njen posao. Jel tu nije kriva ni Europa, tu nije bila ni kriza, tu nije problem ni bivše vlasti. Nažalost neodgovorno upravljanje je jedan od razloga je da smo siromašni. **Vukšić, Branko (Nezavisni)** Uvaženi kolega Linić, slažem se s vama ovo nije slika Ministarstva financija, ministra Lalovca, ovo je zapravo slika nerada Vlade. Hrvatska država je u samome vrhu po vlasništvu koje ima u svojem portfelju, u samome vrhu i to mislim da nije negativno nego pozitivno. Međutim, negativno je ako se tim vlasništvom ne zna upravljati. Država koja ima tako visoki stupanj vlasništva itekako mora misliti na kadrovsku politiku. U javni državnim poduzećima na čelu su uhljebi koji su čisti promašaj o čemu ste isto vi tako govorili. Govorili ste o tome da se na pazi na troškove u ministarstvima, ministarstva bacaju desetke i stotine milijuna na prostore, na lijepe urede, na namještaj, na kupaonice jer im prostori u kojima jesu nezadovoljavaju. Mogli bi raditi prema svojim rezultatima u straćarama bez vode koliko vrijede i koliko znaju raditi. Ovo jeste zapravo neka vrsta ispričnica Vlade za neizvršavanje planova i obveza. Nema investicija, na početku mandata ovdje u Saboru smo čuli više puta obećanja da će upravo javne tvrtke, državna poduzeća biti oni pokretači koji će pokretati cjelokupnu privredu privredu i industriju Republike Hrvatske, koji će isto tako biti pomoć privatnom sektoru. Što se dogodilo? Ništa, investicija nema, to jest promašena politika i ministar financija izgleda je stečajni upravitelj. Na repliku odgovara poštovani Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Evo dat ću primjer gdje vidimo nerad Vlade. Jedan od prihoda u 2014. godini je bilo revizija svih koncesijskih ugovara. Koncesijski ugovor znači upravljanje javnim dobrima Republike Hrvatske kroz privatni sektor, ajde i državne firme. Očekivali smo da jednostavno Vlada zaduži ministre da se analiziraju svi, ali baš svi koncesijski ugovori, da se utvrdi gdje je moguće povećati koncesijsku nagradu jer su ekstra profiti, jer su dobre zarade ili obrnuto jel se loše gospodari pa nema zaposlenih, nema investicija, nema ulaganja, novac se neracionalno troši u plaće i ja bih rekao osobno bogaćenje pojedinaca. To je bio posao Vlade, nije odrađen, nema povećanja ali znate rekli smo povećat ćemo i poreze na trošarine, odnosno trošarine na energente, da to smo preko noći odradili i građani to plaćaju. I tu vidimo kad premijer veli nećemo mi opteretiti građane, nije istina porezima bez problema, veće su trošarine na gorivo, veće su trošarine na električnu energiju. Ali kad je trebalo izanalizirati, kad je trebalo raditi, kad je trebalo angažirati cijelu upravu da jednostavno resurse koje imamo više oprehodujemo, da ne diramo poreze nema glasa, nema rada. I to je taj problem odgovornosti Vlade, a naravno kad ne radite ovakve poslove onda brinete o uredima. Branko Bačić. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Linić, slažem se s vama da je nedostat investicija, neivestiranje jedan od razloga ovakvog rebalansa proračuna odnosno izostanka bilo kakvog gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Ministar je u svom uvodnom izlaganju rekao da je građevinski sektor na koljenima, da nema novih investicija, nema novih radnih mjesta što je potpuno jasno s obzirom da je i proračun pa i zakoni koji su se donosili u Hrvatskom saboru na određeni način obeshrabrio i onemogućio daljnje investicije. Ja i dok ste vi bili ministar se nisam slagao sa izmjenom Zakona o javnim cestama kojim smo zakonom smanjili prihode Hrvatskim autocestama i dali ih Hrvatskim željeznicama djelom, a djelom Hrvatskim cestama. Kad govorimo o Hrvatskim željeznicama, dobra je ideja da se osnaži taj sektor kako bi se ulagalo u željezničku infrastrukturu, ali mi smo s jedne strane uzeli novce jednom javnom poduzeću koje je moglo investirati jer je za to bilo kapacitirano i u kadrovskom i u tehničkom smislu, dali smo drugom javnom poduzeću, odnosno HŽ infrastrukturi koja ta sredstva, kao što ste sami rekli na kraju, niti može, niti je počelo s potrošnjom jer niti ima još uvijek pripremljeno poduzeće da može na taj način govoriti o ulaganju u Hrvatsku željezničku infrastrukturu. A s druge strane, što je još posebno paradoks, činjenica da smo osnažili tim istim zakonom Hrvatske ceste dajući njima 20 lipa iz goriva, a s druge strane rebalansom proračuna smanjujemo rashode Hrvatskih cesta za 715 milijuna kuna, trećina Pelješkog mosta. Dakle, ovim rebalansom proračuna Hrvatske ceste ostaju bez 715 milijuna kuna na rashodovnoj strani, a upravo su one trebale potaknuti investicije, potaknuti građevinski sektor. Govorim, smanjili smo im za doista značajan iznos tako da od investicija na ovakav način kako smo ga pripremili kroz planove ne može ništa ni biti. Na repliku odgovara poštovani Slavko Linić. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Zahvaljujem. Gospodine Bačiću, budimo iskreni. Osobno smatram svojom krivicom jer sam bio ministar financija, koji je i predložio smanjenje i prihvatio smanjenje sa 60 lipa na 20 lipa za autoceste. Ali Vlada je imala svoj program koji je bio jasan. Monetizacija će biti u prvoj polovici 2014. Prema tome, ako privatno društvo preuzme odgovornost za upravljanje autocestama ne damo mu više trošarinu. 20 lipa je bilo eventualno za razliku između ukupnog zaduženja i moguće prihode iz monetizacije. S druge strane, trebalo je novce u Hrvatskim cestama, nemamo dovoljno ulaganja, previše mrtvih. Jednostavno treba novaca u Hrvatskim cestama, nije dovoljno iz postojećih prihoda pa smo očekivali dizanje investicija i vidjeli smo da je tada moguće zaposliti građevinsku operativu. A željeznica, pa budimo iskreni, da je i 80% sufinancirano iz Europskih fondova, treba vam 20%. Tih 20% nemate u državnom proračunu, ne vidite ga. Morate stvoriti prihode. Stvorili smo ih sa tih 20. Prema tome, 40 lipa kao kruh trebaju Hrvatskoj za nove investicije i u cestama, ali onim državnim i regionalnim i u željeznici. Ne u autocestama. Autoceste nažalost te dugove moramo ih se riješiti. To je bio program. Što je od toga učinjeno? Ništa, nije restrukturirana željeznica, novci koje smo dali služe za neracionalno poslovanje teretnog prometa, za dubioze u teretnom prometu za gubitke u, ja bih rekao, infrastrukturi. Čak infrastruktura ne plaća svoje obveze za onih 900 milijuna investicija u ovoj godini. A s druge strane, ono što i je problem, da neće biti ulaganja u Hrvatskim cestama, to vidimo i po rebalansu jer se jednostavno novac ne troši jer treba smanjiti deficit. Slijedi replika poštovanog Hrvoja Nekića. Izvolite. **Nekić, Hrvoje (SDP)** Kolega Linić, uz dužno poštovanje naveli ste kako nema investicija, kako nema planova, kako se ne provodi restrukturiranje. Ja bih vas samo htio podsjetiti da ste ne tako davno, zapravo prije samo par mjeseci, vi bili ministar te iste Vlade, da ste donijeli niz mjera, naravno puno njih je polučilo određene rezultate, neke nisu. Evo, ja ću vas podsjetiti da mjere smanjenja zdravstvenog doprinosa sa 15 na 13% nije donijela željeni učinak, da gospodarstvo nije reagiralo na željeni način, ali ono što bih htio naglasiti, vi sada govorite kako nema ništa. Dakle, još jednom, nema investicija, planovi se ne provode, restrukturiranje se ne provodi. Ali kažem, ne tako davno sve to što ste govorili da se sada ne provodi, govorili ste da se provodi, samo ne željenom dinamikom. **Linić, Slavko (Nezavisni)** Pa očito dok sam ja bio ministar sam itekako razmišljao o privatnom sektoru i to je i razlog da je Ministarstvo financija uspjelo u Vladi ishodovati i predstečajne nagodbe koje služe zato da se financijske probleme u privatnom sektoru što prije razriješi i nosili smo teret tog posla. Znači, dali smo program i radili smo. U tome se Ministarstvo financija u mnogo čemu razlikovalo od ostalih ministarstava. Kad govorimo o doprinosu, pa ja bih vas molio ljudi da probate shvatiti kad je HZZO u državnom proračunu, da li je doprinos 13 ili 15, uopće nije bitno, za bilancu zdravstva i Ministarstva zdravstva. Zašto? Nedostajuća sredstva uzima se iz ostalih prihoda. Prema tome, 13% je nešto što je itekako važno za taj privatni sektor jer kao što vidite svi gledamo u te izvoznike, samo izvoznici sa 15% od zdravstvenog doprinosa neće vam biti konkurentni, prema tome to je bila mjera da se racionalizacijom troškova u državnom proračunu namiri potrebna sredstva u proračunu Ministarstva zdravstva i ono ne ovisi o 12, 13 ili 15% doprinosa. To su bile jasne poruke. A isto tako, Ministarstvo financija sa Ministarstvom gospodarstva je itekako inzistiralo na tome da se kapital u trgovačkim društvima zadrži da svu zadržanu dobit smatramo reinvestiranom makar i nema investicija jer smo znali da nema vlastitih sredstava, a bez vlastitih sredstava nisu se u stanju i zaduživati. Da, to su sve bile mjere koje smo gurali kao Ministarstvo financija za potporu privatnom sektoru. I zato vas samo molim, opterećenje privatnog sektora sa 2% novih zdravstvenih doprinosa je mogućnost da malo lakše trošimo u proračunu, a opteretimo privrednike. Za mene loš potez, iako sam ga ja sam predlagao. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Liniću, slažem se sa onim što ste rekli u ime vašeg kluba posebno se slažem sa onim dijelom kada tvrdite da … državnih financija pa i šire ekonomsko stanje u državi je prije svega odgovornost na ovoj rekao bih ne neodgovornoj nego nesposobnoj Vladi i posebno te opservacije opservacije su značajne i bitne što dolaze od vas koji ste bili donedavno ministar financija u toj Vladi. Iz prve ruke ste imali priliku vidjeti kako ta Vlada funkcionira i radi i da ona u tri godine svog mandata nije napravila ništa na stabilizaciji financijskih prilika u RH, a posebice nije ništa napravila u razvoju. I stoga ne možemo ni očekivati u idućih godinu dana koliko još preostaje do kraja mandata ove Vlade da će se išta promijeniti. Da su ovakve opservacije došle sa ove lijeve strane onda bi to bili politikantstvo, onda bi to bio pokušaj skupljanja jeftinih političkih bodova. I zato mi je posebno drago što ste zaista kritički i činjenično i utemeljeno se osvrnuli na rad ove Vlade u protekle tri godine i jasno je da ova Vlada je prije svega rekao bih nesposobna, a onda iz te nesposobnosti proizlazi i neodgovornost. Dakle prvo nesposobna pa onda neodgovorna rekao bih prije nego neodgovorna, a onda nesposobna. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara poštovani Slavko Linić. Koji puta kada ste dio tima govorite unutar tima, kada niste dio tog tima govorite javno. Prema tome, ja bih rekao nisam se ja bitno promijenio, jesam li ministar ili nisam ministar, samo je pitanje na kojem sam mjestu govorio. I od prvog trenutka shvatite nedostatak ove Vlade je kako upravljati sa ogromnom imovinom RH i građana Hrvatske da bi se porezna opterećenja što manja što manja nametala i privrednicima i građanima u tome ova Vlada nije uspjela. Ali ja bih rekao prije svega premijer nije uspio. Znate ja sam bio i potpredsjednik Vlade u vrijeme pokojnog Ivice Račana, čujte MMF ovdje, stand by aranžman ali on je odlučio zaposliti privatni sektor kroz autoceste. Nije bilo planova, nije bilo novaca, sve se to pokrenulo, gospodarski rast je bio iznad 5, 6% ali je on bio na čelu povjerenstva. Pa znate, onda smo ocijenili željeznice su novi infrastrukturni projekt, ajmo metnuti na čelo premijera Zorana Milanovića. Održao je samo jednu sjednicu i nema nikakvog ulaganja u infrastrukturu. a infrastruktura je bitna, prije svega i za lučke objekte koje imamo na Jadranu, ogromne luke, ulaganja u te luke. Sve smo to mogli povratiti sa jednim novim ulaganjem gdje 80% bimo sredstva refundirali iz europskih fondova. I to vam samo pokazuje da su osobe krive i krivim barem u ovom dijelu premijera koji je na čelu svega toga održao jedan sastanak osnivački. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. U ime Kluba zastupnika HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo ministri, kolegice i kolege. Pa kada se Vlada ne drži vlastitih akata onda prisili Ministarstvo financija da napravi jedan tehnički nažalost loš dokumenat, iz jednostavnog razloga oni koji se nisu držali vlastitih akata i vlastitih obećanja nisu to željeli da se vidi u proračunu i zato smo dobili ovaj sitni uradak bez pete razine. Iz njega je praktički nemoguće čak iščitati niti koliki su prihodi od PDV-a, koliki su prihodi od trošarina jer to ne postoji u ovom dokumentu. I kolegice i kolege, ovo je dokument podloga za izradu proračuna za 2015. Ako vi iz njega ništa ne vidite onda se naprosto želi prikriti da se ni u 2015.neće ništa napraviti. I to su činjenice. Isto kao što je činjenica da Vlada se ne drži metodologija ESA 2010 jer to bi sasvim dalo drugačiju sliku. Čuli ste ministra zdravlja, on jednim drumom, a ministar financija šumom. Sjetite se ovdje velikih raspravo oko pomoći poplavljenim područjima da li onaj akt koji smo donijeli ovdje, da li je on pretočen u proračun? Nije, nemate ga. Rečeno je da će prihodi od legalizacije objekata ići automatski na pomoć poplavljenima, nemate. Imate povećanje od 100 milijuna i to je jedini dokument uz povećanje MUP-a, zdravlja i obrane po 6 milijuna njihovim pozicijama iz kojih vi vidite što se to dalo za poplavljena područja. A sjetite se koji je ovdje bio prijedlog u ime kluba HDZ-a da se definira zakonom o izvršenju proračuna da se vidi. Dakle ovaj dokument je isključivo da se ne vide promašena promašena obećanja ove Vlade od onoga o čemu je govorio kolega Linić plana konvergencije, a o Povjerenstvu za fiskalnu politiku izvješće ću govoriti više u pojedinačnoj raspravi jer ovih 15 minuta čovjek ne stigne sve obraditi. No, što nam ovaj rebalans govori o ovoj Vladi? I to su činjenice od kojih se naprosto ne može pobjeći, prije svega napravili su jednu totalnu pogrešnu poreznu politiku i sa tim domino efektom po izmjenom poreznih zakona događa se ovo što se događa. Mi u protekle tri godine imamo negdje oko 37, 38 izmjene poreznih zakona, a prihodovna strana nam je katastrofalna. Zašto? Zato što nije bilo političke snage da se jedan dio bez obzira što se ja s tim dijelom ne slažem, završi do kraja. Imate efekat koji imate, koji konstantno opterećuje građane Hrvatske i kada dodamo u onom dijelu da smo cijenu struje digli 25% pod krinkom da će HEP biti nosioc gospodarskog razvoja, ove godine niti sjajna sjajna hidroenergetska situacija nije dovela do toga da struja pojeftini. Imamo i dalje visoku struju, plaćamo kome zašto to dragom Bogu nije jasno. Nesposobnost za povuć' sredstva iz EU, stalno se hvaliti više smo povukli od ovoga, uspoređivat kruške i jabuke i korištenje pretpristupnih fondova i fondova, da bi na kraju morali priznati da nećete povući milijardu i 200, da, možda su oni neutralni na prihod državnog proračuna, a iz tih milijardu i 200 se moglo puno toga isfinancirati isfinancirati što ne bi bio prihod državnog proračuna i što bi sigurno generiralo razvoj određenih gospodarskih zona u Republici Hrvatskoj. Ali najlakše je reći to je neutralno za proračun, za deficit proračuna i na tome ostati. Ali kolegice i kolege, ovo milijardu i 200 nepovučenih, ono što će nam se dogodit u 2015., ponavljam a to sam govorio prilikom izvršenja proračuna, dovodi nas do toga da mi 2016. nećemo iz administrativnih razloga moći povući 600 milijuna. Nećemo moći povući i to su činjenice koje su sad evidentne. Nesposobnost i stvaranje pozitivne poduzetničke klime. Ako netko ne otvara prostor privatnom kapitalu, ako svi oni koji imaju su državni neprijatelji, ako ih se tretira na ovakav ili onakav način, onda naprosto niti ne možete očekivati da će oni investirati i da će oni bit generator gospodarskog rasta. silnu pravnu nesigurnost koja je u državi prisutna, prije svega zbog česte izmjene zakona, a prije svega zbog česte promjene poreznih zakona, onda je logična stvar da od Hrvatske bježi tko god stigne jer naprosto neće doći investirati tamo gdje nije dobrodošao. To su činjenice. I ono što je možda ključno, a to je politička nespremnost i neznanje ove Vlade za provođenje reforme. Rashodovna strana ovog proračuna se ne može kvalitetno i trajno urediti bez strukturnih reformi. To su činjenice. Niti je provedena reforma državne uprave, niti je provedena reforma u prosvjeti, niti je provedena reforma u zdravstvu, pa na kraju krajeva Vlada se sama ne drži onoga što je obećala Europskoj komisiji da će napraviti. I do čega nas je ovo sve skupa dovelo? Dovelo nas je do pada

i naravno dovelo nas je do toga da nismo povukli milijardu i 200 milijuna iz eu fondova. A ono što se povećalo, isključivo je povećanje poreznog opterećenja jer povećanje prihoda od trošarina nije posljedica ovoga ili onoga nego isključivo posljedica toga da je Vlada povisila trošarine. I vi naprosto kad točite litru benzina u auto, kad uključite nekakav potrošač u kući, kad pušite naprosto vi punite državni proračun i za to Vlada nema ama baš nikakve zasluge, to je nešto što se ovija automatizmom i to je jedina stavka koja se poboljšala. Znači iz toga bi se moglo izvući naručenje ovoj Vladi, gospodo nemojte se u ništa miješat, dajte ostavku, ova država će i bez vas funkcionirati bolje nego što funkcionira … i to možete vidjet kroz ove porezne prihode. Međutim, ono što je zabrinjavajuće i što naprosto nema niti dozu politikantstva, niti bilo šta nego to su činjenice, a to je kad pogledate rashode državnog proračuna. Nešto na što naprosto razuman čovjek ne može ostat hladno i ne može to gledati zatvorenih očiju. Jedino gdje se kresalo su … i …. Jedino. Dakle, krenut ću od Ministarstva financija kao smanjenje od 261 milijun. Međutim ajmo malo i kroz ovaj proračun proći bez obzira što nije na petoj razini, ajmo ga pogledat na drugu i treću pa ćemo samo kroz dvije stavke vidjeti gdje se to dogodilo smanjenje. Jer ako je do jučer povećanje temeljnog kapitala HBOR-a i sufinanciranje povoljnih kredita bila jedna od ključnih poluga ove Vlade, ključnih poluga, o tome su govorili ne ministar financija, o tome su govorili i saborski zastupnici, o tome su govorili i ministar gospodarstva i ministar poduzetništva. To je ključna poluga. Mi ćemo s tim pokrenut gospodarstvo Republike Hrvatske. A pogledajte ovaj proračun, na kraju godine imate smanjenje dakle povlaštenih kredita za 150 milijuna od sufinanciranja kamate i imate smanjenje temeljnog kapitala 250 milijuna. A o onome drugom smanjenju, neću si sad ukrast vrijeme, ću govoriti kad budem govorio o Zakonu o izvršenju državnog proračuna jer imate jednu poziciju koja ne utječe na rashodovnu stranu proračuna jer je to nekakav kreditni odnos, ali tu su bila znatna sredstva prema HBOR-u koja se isto smanjuju. Gospodarstvo, rekao sam 107 milijuna kuna i sad dolazimo do onoga famoznog, metodologije ESA 2010. Da li je ove godine brodogradnji trebalo dati tih 107 milijuna, zapravo 111 milijuna ili nije trebalo dat 111 milijuna? Ako im nije trebalo dati onda je to neodgovoran prijedlog proračuna ministra gospodarstva, a ako im je trebalo dat zašto im se nije dalo jer to stvara deficit proračuna u sljedećoj godini ili ćemo o tome raspravljati kad nas počnu udarat sljedeće godine ali tako je kao što je. Ministarstvo obrta i poduzetništva, silni hvalospjevi, međutim gledajte opet smanjuju se 142 milijuna. Jel opet netko krivo planirao ili je opet netko rekao pa njima ćemo dati subvencije jer ono što ljudi nisu dobili se neće bunit da im se smanji. Ali da li jedna Vlada koja ima sustavnu gospodarsku politiku, koja ima jasne ciljeve i jasne instrumente da dođe do tih ciljeva, da li ona može napravit ovo u 12. mjesecu? Ne može. Jer u 12. mjesecu da ta Vlada želi doći do tih ciljeva i da želi iskoristiti instrumente da dođe do tih ciljeva ona bi ta sredstva potrošila. Juraj, Janko, Marko bi znali da su temeljem nekakvog natječaja, bez obzira da li po kriterijima da prvi podnesu prijavu na poštu dobili ta sredstva i u 11. mjesecu mi o tome ne bi mogli razgovarati. Ali jednoj Vladi koja nema ciljeve, a koja niti ne zna kako će doći do tih ciljeva, ne zna instrumente, naprosto se događa ovo što se događa. Jačanje i konkurentnost malog i srednjeg poduzetništva, to sam rekao, 121 milijun. Naravno, naši poljoprivrednici njima se kreše opet 127 milijuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo prometa zajedno smanjenje 280 milijuna. To su dva ministarstva koja pomažu jedinicama lokalne samouprave u izgradnji infrastrukture da bi oni bili podloga za tu sutra otvaranje nekakvih pogona. Jer bez infrastrukture neće doći niti do jednog pogona. I ako vi iz Ministarstva regionalnog razvoja, iz Ministarstva prometa uzmete novca koji su trebali pomoći jedinicama lokalne samouprave koje nemaju novaca, pa im onda još Zakonom o porezu na dohodak skrešete što skrešete onda je jasno da niste stvorili preduvjete, da netko tko ima želju doći investirati sutra u Hrvatsku ima priliku doći investirati. To su naprosto povezane stvari i od njih se ne može pobjeći. Ministarstvo branitelja, ovo stvarno što ću reći ne želim da se svuče u političke vode. Sjetite se onog igrokaza na sjednici Vlade. Ministar zahvaljuje predsjedniku jer je povećan proračun za 2015. I sve bi to bilo divno i krasno, oni se lijepo časte i zahvaljuju, ali nisu prije toga rekli da su tim jadnim hrvatskim braniteljima uzeli 23 milijuna. Prema tome gospodo ne dajete im ništa, čak im niti ne vraćate ono što ste im uzeli i to je istina. Ali kažem, javna televizija i neki slični to prikažu tako, pa onaj tko ne vidi proračun ispadne ovako kao što je. Međutim, proračun hrvatskih branitelja se smanjuje za 23 milijuna kuna. Ministarstvo prosvjete posebna priča. Sjetite se u 12 mjesecu i u 1 mjesecu klub HDZ-a i mi osobno neki smo upozoravali ministra Jovanovića da u predloženom proračunu neće imati dostatna sredstva za plaće i da neće imati dostatna sredstva za prijevoz, onaj prijevoz koji nije isplatio u 12 mjesecu pa ga je isplatio u prvom i uvjeravao je nas sve skupa da će do kraja godine imati dovoljno sredstava. A znate koliko je to dovoljno sredstava da u ovom trenutku Ministarstvu prosvjete fali 107 milijuna na prijevozu i fali 340 milijuna 340 milijuna za plaće. Međutim, ono s čim se nikako ne mogu složiti, zapravo ne može se složiti klub HDZ-a je da se za znanstveno istraživanje smanjuje pozicija za 207 milijuna kuna. Pa zar mi stvarno u Hrvatskoj mislimo da bez znanstveno-istraživačkih radova i bez znanosti možemo govoriti o gospodarskom napretku? A opet, da li je netko za znanstveno-istraživački rad planirao te novce tek toliko da umiri znanstvenu zajednicu, akademsku zajednicu sa figom u džepu ili je to opet trošak koji se prenosi u sljedeću godinu. Također ono malo novaca od 98 milijuna za opremanje škola. Dakle, opet jedinice lokalne samouprave se smanjuje i I kad dodamo još povećanje mirovina od 335 milijuna dolazimo do ocjene i procjene Europske komisije koja nije ofarbana ni HDZ-ovski, ni ovako, ni onako, koja je naprosto Vladi dala drugi žuti, tj. crveni karton. Nisu ispunili vlastite mjere koje su trebali ispuniti. Dakle, Hrvatska će ove godine imati i pad BDP-a, imat će i povećanje nezaposlenosti, imat će i deficit od 19 milijardi kuna i s ovim odgodama plaćanja čuli ste ministra 2 milijarde i 100 u zdravstvu da je u ovom trenutku dug ni u jednom dokumentu ni ove ni sljedeće godine toga nema. Taj deficit uz ovu odgodu plaćanja se penje na 21 milijardu kuna i to je činjenica i toliki će bit deficit u Hrvatskoj sljedeće godine. I znate šta, možemo se koristiti i ovakvom i onakvom metodologijom. Hrvatski građani će tih 21 milijardu zaduženja sa kamatama plaćati sljedećih 10 godina i to je činjenica, pa se mi koristili ovakvom ili onakvom metodologijom. Kad tome dodamo da je javni dug došao do 82% bruto domaćeg proizvoda i kad Komisija upozorava da minus u zdravstvu je jedna od najneuralgičnijih točaka u državnom proračunu i da nikakvo premještanje novaca …/Govornik se ne razumije./… neće ništa promijeniti, a Vlada ne reagira na to. Kolegice i kolege, ovo je na žalost nešto što je iza nas, nešto što konstatira da na žalost ova Vlada ne zna što radi. Međutim, najveća tragedija za sve nas ovdje koji ćemo dići ruku za ili protiv. Ali posebno posebno za hrvatske građane što evo loša podloga za ulaz u 2015. i 2015. sigurno ne može biti sa ovim deficitom kojega je Vlada predložila. 2015. će imati deficit od 23 milijarde upravo zbog nespremnosti Vlade da sa ovim aktom dovede javne financije u red. I to je razlog zašto klub HDZ-a ne može nikako podržati ovakav dokument, kažem koji je zbog prikrivanja nepoštivanja vlastitih akata doveo do izuzetno tehnički loše napravljenog materijala. Hvala lijepa. Sad prelazimo na skoro 20 replika. Prvi se javio Davorin Mlakar, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, potaknuli ste me da reagiram jer ste rekli da je ovo dokument iz kojeg se ne može iščitati politika Vlade, odnosno da se sakrivaju porazni rezultati i u tom dijelu se s vama u potpunosti ne mogu složiti, jer ste govorili uglavnom doduše o gospodarskim resorima pa sam ja si uzeo za pravo reći nešto o resoru državne uprave da pokažemo da nije baš sve tako kao što ste rekli. Naime, na pozicijama Ministarstva uprave postoji značajno smanjenje sredstava za obavljanje poslova državne uprave na razini državnih ureda u županijama. Ako nas još pamćenje služi ova ista Vlada je dogurala sa jednim zakonom skoro do glasovanja, prošao je dva čitanja, govorilo se o racionalizaciji mreže ureda državne uprave koji su se s 20 trebali spojiti u 5 s nepoznatim sjedištem bilo kojeg od tih ureda. Prvo su se zvali jedan, dva, tri, četiri i pet, a onda su i taj plemeniti naziv izgubili. Oni su, njima su umanjena sredstva i za plaće i materijalne troškove zaposlenih. Međutim, taj zakon zbog nepoznatih razloga još uvijek nije doživio i ovu završnu fazu glasovanja, a neophodna mu je da bismo ga donijeli. Prema tome, tu pokazujemo da je Vlada čak išla sa nekim projektima dosta daleko, međutim onda zakočila iz iz potpuno nepoznatih razloga, a tumačila je da je to spajanje županijskih ureda izuzetno pametna jedna od mjera kojima će smanjiti troškove. Sada se troškovi za plaće smanjuju ali uredi postoje u istom iznosu kao i prije. Hvala lijepa kolega Mlakar. Pa to je upravo na tragu onoga da Vlada zbog toga što ne provodi vlastite akte je napravila ovakav proračun kakav je. Da se iz njega ne vidi sve i možda jedna pompozno najavljena strukturna reforma državne uprave samo što se neće nešto zvati ovako ili onako definitivno u praksi nije provedena. Ali to nas opet vodi do onoga koliko u konačnici ima nekakvih odgoda plaćanja, koliko se nekakvih neplaćanja prenosi u sljedeću godinu i koliki će biti stvarni deficit državnog proračuna. Dakle, ova Vlada će ostati po tome specifikum. Možda će to moći patentirati nekim drugima. Jer govoriti da su ovo najtransparentnije javne financije je naprosto smiješno. Jer ako naslijedite proračun na petoj razini ako se iz njega praktički vidi najsitniji trošak, a vi ga vratite na drugu ili treću razinu upravo zbog toga da prikrijete vlastitu nesposobnost i neznanje kako da provedete ono što vam je netko napisao na papir, a to su one silne intelektualne usluge koje imamo u državnom proračunu, međutim često se postavlja pitanje što je pisac htio reći? Tako je netko napisao nekakve dokumente, ali očigledno do kraja nije napisao kako to treba provesti u djelo. I državna uprava je nažalost opet ostala u nekakvom zrakopraznom prostoru, a znate kolega Mlakar tko će to sve skupa platiti? Hrvatski građani. Jer naprosto neće dobiti dokumente koje im trebaju dati oni koji ne plaćaju iz onoga što kad plaćaju porez. Jer svaku kunu hrvatskog građanina kod uplate poreza onda plate za financiranje određenih institucija koje će nam u datom momentu trebati proizvesti nekakav dokument temeljem kojega će oni ostvariti neka svoja prava. Hvala. Tomislav Klarić, replika. Izvolite. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Poštovani kolega Šuker rekli ste u početku svog govora iz ovog se ne može ni nazrijeti što bi u proračunu za iduću godinu trebalo biti. Kao stručnjaku postavljam vam pitanje, a to zanima i svekoliku javnost naročito u jedinicama lokalne samouprave. Naime, Ministarstvo financija po zakonu u ovom trenutku čujemo i zvižduke izvana, dolaze Gorani koji tradicionalno ne prosvjeduju. Njima su oduzeta sredstva, skidanjem statusa brdsko-planinskog područja. Gospodin Linić je govorio o strategiji koja je bila vezana za cijenu trošarina ali Vlada to nije odradila onako kako je bilo planirano. Postavlja se pitanje stalno jedno te isto, što to ova Vlada radi, koje projekcije ima, koje planove ima, gdje su investicije? I zašto uopće donosimo bilo što kad ni sami u ovom trenutku kad je kraj godine ne znamo ni kakav će biti proračun, ni kako će jedinice lokalne samouprave na terenu sastaviti svoje proračune. Po hitnom postupku donosimo Zakon o porezu na dobit, porezu na dohodak. Kako će se oni odraziti i što će se uopće moći u idućoj godini realizirati? Imam osjećaj da se ovdje netko igra one igre ringe-ringe-raja pa kome mućak, kome jaje ali uglavnom sve ovo što se u ovom trenutku odrađuje vezano i za proračun ali i ostale investicije na području čitave RH niti jedinice niti jedinice lokalne samouprave niti ova Vlada ne može planirati niti znati. Upravo onako kako ste rekli da iz ovih dokumenata se jednostavno ne može vidjeti što nas sve čeka u narednoj godini i godinama. A ako se ovako nastavi bit će zaista teško i strašno. **Batinić, Milorad Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Klarić, dakle logično je da Vlada daje smjernice kojima se trebaju kretati ne jedinice lokalne samouprave nego i proračunski korisnici državnog proračuna. kad pogledate u Vladinim smjernicama 2015., 2016., 2017. obrazloženje zašto se smanjuje porez na dohodak onda se stvarno postavlja pitanje što će nam uopće takve smjernice? Jer Vlada se već 5, 6 mjeseci trudi da hrvatskim građanima objasni kako će im izmjenom Zakona o porezu na dohodak povećati plaće. A znate što je napisala u vlastitim smjernicama fiskalne ekonomske politike za sljedeće tri godine? izmjenom Zakona o porezu na dohodak će se smanjiti cijena rada. Ako će se smanjiti cijena rada to znači da to smanjenje poreznog opterećenja neće dobiti građani nego onaj tko isplaćuje. Dakle, to je jedna kontradiktornost. A isto tako kad uzimate jedinicama lokalne samouprave 2,5 milijarde kuna i kad to želite kompenzirati sa niz mjera onda bi bilo logično da te mjere praktički idu u jednom paketu, da se rasprave i da se vidi njihov fiskalni efekt, a ne da praktički čelnici jedinica lokalne i regionalne samouprave u ovom trenutku ne znaju uopće po kojim parametrima će raditi proračune za sljedeću godinu. A kad znamo da struktura proračuna jedinica lokalne samouprave ima veliki dio prihoda koji su vezani sa rashodima i praktički nemoguće je koristiti za nešto drugo onda ono što se financira iz poreza na dohodak, a to je predškolski uzrast, osnovno školstvo, srednje školstvo, zdravstvo, socijala, vatrogasci i udruge praktički se ubija ono temeljno što je briga jedinice lokalne samouprave. samouprave. A to je jedna velika neodgovornost Vlade jer Vlada svoje neznanje da dođe do nekog cilja i da odradi instrumente nažalost prisilno spušta na jedinice lokalne samouprave. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Sljedeća replika, Branko Vukšić. Izvolite. Uvaženi kolega Šuker, da, ovaj rebalans je još jedno svjedočanstvo da su planovi Vlade promašeni. Govorili ste o tome da je uz povećanje 25% struje Vlada dala obećanje da će to povećanje ići u cilju investicija HEP-a. Međutim, investicija nema nikakvih. Zbog čega nema investicija unatoč tome što HEP ima novac? Zbog toga što su, kao što sam rekao prije stranački uhljebi. Na čelu HEP-a su prvo postavili čovjeka koji je uništio tvornicu stolaca, čovjeka koji je uništio tvornicu 100, 200 ljudi a sada bi trebao biti pokretač industrije u Republici Hrvatskoj, pa to je smiješno, to je zapravo povlačenje za nos građana Republike Hrvatske. Govorili ste o pravnoj nesigurnosti, da Hrvatsku zaobilaze u velikom luku upravo zbog toga što nema pravne sigurnosti, ne samo porezne, nego pravne sigurnosti. Kome ćete se vi u Hrvatskoj žaliti kada procesi na trgovačkim sudovima traju po 10, 15, 20 godina? Tko će investirati u HRvatsku? Reforma državne uprave, tko će hraniti toliko ljudi? Svi se kunu, i vaša stranka, neće biti otpuštanja, cilj nije otpuštanje, racionalizacija je cilj. Reforma lokalne samouprave, nema reforme lokalne samouprave iako se najavljivalo da će biti. I sad je pitanje, ono koje ste postavili, može li ova Vlada novim proračunom izvesti iz krize Hrvatsku u 2015. godini? Ova Vlada nas može jedino izvesti iz studenog u prosinac, ništa drugo. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Šuker odgovor. Izvolite. Kolega Vukšić, čak ni to. Jer ovoj Vladi jedino što ide automatizmom koliko toliko uspijeva, ali to i tu i tamo pokvare, a to je najbolja priča sa cijenom struje i plina. Sjetite se povećanja struje 25%, treba investicija bit, nema ništa investicija. Sjetite se povećanja plana 35% i onda se neko sjeti da kaže mi ćemo smanjit cijenu plina i to će se smanjit tako i tako. I znate što se dogodi? U najblažoj zimi u proteklih 30 godina, u 1. mjesecu 2014. račun za plin, za grijanje i toplu vodu je isti ili veći u svim kućanstvima nego prethodne godine kad se sjećate kad je napadalo pola metra snijega i da ljudi praktički nisu mogli iz kuće. što se onda tu dogodilo, da li se nama cijena plina smanjila ili metodologija obračuna i onda smo na tih 35% dobili pa je realno porast po 50%. To je činjenica od koje se ne može pobjeći. A pravna sigurnost je nešto što je u ovom trenutku možda rak rana Hrvatske i možda najveći problem stranim investitorima. Ne jedna odluka ove političke nomenklature i u onom razdoblju 2000.-2003. i sada je išla ka retroaktivnom opterećenju poduzetnika, prije svega privatnog sektora. I to stvara jednu izuzetnu pravnu nesigurnost. Isto tako sjetite se ključnih zakona oko poticanja investicija, ovog, onoga, donese se zakon, glamurozno, ovako, onako pa za 3 mjeseca usprkos upozorenja s ove strane sabornice i ovog centralnog dijela da se to ne može primjenjivati, ne želi se reagirati na to pa se onda ide u izmjene, izmjene. I znate koji je rezultat toga? Da se ne događa ništa. Pogledajte financijske planove izvanproračunskih korisnika, o njima nažalost nikada ne raspravljamo jer u 15 minuta je nemoguće raspraviti njih i državni proračun. Što se smanjuje?

fondova EU i upozorili ste na probleme koji tek slijede. Dakle, mi smo partnerskim sporazumom dogovorili sa EU da ćemo u periodu 2014.-2020. moći povući, da nam je dakle na raspolaganju preko 10 milijardi eura. 2014.-2020., mi smo na kraju 2014. godine i svjedoci smo između ostaloga jedne činjenice da je program ruralnog razvoja vraćen sa 377 primjedbi, kraj 2014. godine. To znači da je potpuno upitno da se zapravo ne zna, a na prošlotjednom aktualnom satu potpredsjednik Grčić nije znao odgovoriti kada će se uopće dakle prihvatiti taj program, i kada će se raspisati natječaj po programu ruralnog razvoja, odnosno kada će se uopće objaviti i pravilnici bez kojih niti nema mogućnosti raspisivanja natječaja. Dakle, i ova godina je potpuno izgubljena, a i što ste rekli u idućoj godini potpuno je upitno kada će se definitivno i započeti bilokakvi natječaji. To je jedna katastrofalna situacija a postavlja se pitanje i molim vas da prokomentirate, ako uopće možete da li postoji opasnost da se uopće suspendiraju sredstva europskih fondova upravo zbog stanja državnog proračuna i zbog nesposobnosti ove Vlade da kontrolira državni proračun i da uspostavi fiskalnu stabilnost. Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Popijač, pa vi ste se dotaknuli onoga što je nastavak onoga što sam govorio o EU fondovima. Dakle, Hrvatska ima jednu nažalost užasno negativnu, užasno negativni trend a to je da umjesto smanjivanja deficita ona ima povećanje deficita. To što se on administrativno smanjujete, vidjet ćete na što će ovaj prijedlog proračuna 2015. vidjeti Dakle, Europska komisija je bila poprilično blagonaklona prema nama u svim svojim prvim izvješćima. Međutim, u datom mentu ako vidi da ova Vlada nije u stanju provesti ono što je sama napisala da će provest, nažalost krajnja mjera može biti da nam se suspendiraju sredstva EU. god jedna Vlada kaže, govori da je EU trošak, a iznad onoga što uplaćuje praktički još toliko ima pravo povući, govori isključivo o njoj samoj. Jer ako ti neko da mogućnost da povučeš a ti znaš za to i prije nego što si došao na vlast da jedino na takav način možeš povući sredstava. Europska komisija ne trpi hrvatske improvizacije. I to naprosto svima mora biti jesno. I kad nobelovac Grčić to shvati onda će svima bit lakše, jel improvizacije nema u EU fondovima. Jasna su pravila i kad pogledate da sljedeće godine 7 milijardi ili koliko su već pokušali povući, to jasno govori da nažalost svi oni koji se nadaju sredstvima iz EU, sljedeće godine neće imati skoro nikakve koristi. I to je ključan problem. Puno gospodarskih problema, puno problema u poljoprivredi, puno infrastrukturnih problema bi se dalo riješiti da efikasnije povlačimo sredstva iz EU. Puno i ne bi bio problem niti državnog proračuna niti jedinica lokalne samouprave niti izvanproračunskih korisnika i kad počnemo na takav način razmišljati, a ne se nabacivati sa stotinama milijuna ili milijarda i kad počnemo u ovom Visokom domu na nekakav realan

Naime, već 2 godine upozoravamo Hrvatsku Vladu da nije se pripremila za povlačenje sredstava iz Europskih fondova. Nisu donijeli temeljne dokumente koji su preduvjet da bi se ta sredstva povukla. Dakle, da bi se povukla sredstva treba donijeti strategiju u svim područjima. Strategije su navalile tek pred kraj drugog tromjesečja ove godine, a te strategije su se trebale donijeti prije nego što smo ušli u EU. Dakle, prije 01. srpnja 2013. godine kada smo postali punopravni član. To je trebala raditi Vlada RH, međutim nije ništa napravila i naravno, tek sada je potpisan partnerski sporazum, ali treba i operativni program, ali treba i akreditacija, kolega Popijač je dobro govorio, ali treba još spomenuti i akreditacije koje treba dobiti da bi se mogla ta sredstva povlačiti. Dakle, sasvim izgledno da prve eure koje smo mogli povući 2013. godine, da ćemo možda tek u 2. polovici sljedeće godine možda povući, možda. Kolika su ta sredstva, ja mislim da je dovoljno svima jasno reći da ako imate preko milijarde eura na raspolaganju iz Europskih fondova, da itekako možete s tim sredstvima potaknuti hrvatsko gospodarstvo. I na kraju samo bih želio nešto reći, mi cijelo vrijeme, naravno, kao oporba govorimo o nesposobnosti Vlade, ali što reći nakon što … te Vlade, gospodin Linić vrlo jasno rekao koliko je ta Vlada nesposobna i da ne može odgovoriti zadaćama koje su …. Što reći na to? Niti jedna replika iz kluba SDP-a zato što je točno, točno je sve ono što je on govorio i točno je ono što mi govorimo u posljednje 3 godine. Dakle, ova Vlada je potpuno nesposobna da vodi Hrvatsku državu i nažalost imat ćemo problema … **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor, kolega Šuker. Izvolite. Da, kolega Matušić, ustvari ključna stvar je da za provođenje reformi, nečega je potrebna politička volja. I ja ću sada nešto reći … će možda smatrati bogohulno, ministri financija, bez obzira u kojim razdobljima, tu vrlo slično razmišljaju. Financije su takve i ne može se tu puno ići lijevo ili desno. Međutim, nažalost njihova politička snaga je uvijek daleko slabija od potrošača, imamo u javnim financijama ovo što imamo. Međutim, ja bih se vratio na EU fondove. Dakle, vi ste spomenuli nekoliko administrativnih stepenica, Hrvatska je napravila samo prvu za povlačenje sredstava. E sad, da li ćemo mi u sljedećoj godini, ove godine smo definitivno izgubili milijardu i 200 milijuna, sljedeće godine povući praktički 4,5 milijarde više nego ove godine, a još moramo napraviti 4 stepenice, najbolje govori o onome tko kaže da ćete to napraviti. boli mene briga što on govori pa se nadam i većinu ostalih kolega saborskih zastupnika, ceh tome će platiti hrvatski građani. Kroz ovakav visoki deficit proračuna, platit će poduzetnici koji neće moći doći do jeftinih sredstava da sa kvalitetnih idejama, projektima sudjeluju na Europskom tržištu, platit će hrvatski poljoprivrednici i na kraju krajeva, platiti će hrvatski obveznici jer mnoge od tih projekata će se financirati iz poreznih prihoda ili iz nekih drugih davanja. Međutim, kad govorimo o Pelješkom mostu i sredstvima iz EU, pa dajte mi recite, svi se vozimo po tim cestama državnim, da li je stvarno njihovo takvo stanje da na kraju godine Hrvatske ceste nisu trebale uložiti 800 milijuna da dignu sigurnost prometa? kolegice i kolege, zar je stvarno tako sjajna situacija u građevinskom sektoru, prije svega mislim u cestogradnji, da se njima nije trebalo dati 800 milijuna posla, da zaposle nekoliko tisuća ljudi i da za možda nekakav promil promijene ove negativne … u BDP-u.

kolega Šuker, maloprije ste rekli da je ova Vlada osigurala sredstva određena fondova EU u 2014. godini. Ma to je ono što kapa iz prijašnjih razdoblja, a iz razdoblja 2014. – 2020. Hrvatska nije povukla ni centa. A vidimo po rebalansu da se ide Ministarstvo regionalnog razvoja smanjiti iznos 94,7 milijuna kuna. Ja neću ulaziti u procjene ministra Grčića, ali taj što god je procjenjivao, svaki put je promašio. Bogu hvala pa nije meteorolog. No gledajući projekcije za 2015., '16. i '17. godinu, ako ste gledali, fondovi EU 2015. 4,3 milijarde, 2016. 6,5 milijardi, 2017. 8 milijardi i 454 milijuna kuna. Pa to je nemoguća misija. Zašto? Zato što u Hrvatskoj nije došlo do decentralizacije, nije došlo do regionalizacije, imamo neujednačen razvoj RH, a s novim Zakonom izmjenama poreza na dohodak, još više će se smanjiti mogućnost jedinicama lokalne uprave i neće imati učešće ni za predfinanciranje, a kamoli za financiranje fondova u idućim godinama. Prema tome, gledajući ove želje, gledajući mogućnosti, mislim da apsolutno se nije smjelo rezati Ministarstvo regionalnog razvoja, ali ono gdje možemo imati šansu upravo je razdoblje 2014. – 2020., a do sad lipe Vlada nije povukla za 2014. – 2020., prema tome nismo pripreme napravili, a i s ovim smanjivanjem sredstava jasno ukazujemo da … Resorno ministarstvo, Ministarstvo regionalnog razvoja to nije prioritet, a vidimo ustvari da najveći dio sredstava Odgovor kolega Šuker. Hvala lijepo. Pa kolega Bubalo meni je drago da ste se vi dotaknuli teme EU fondova prije svega što dolazite iz županije koja je možda po tome među najbolja ili najbolja, ali isto tako signalizira nešto drugo. Jedinice lokalne samouprave koje su se organizirale i koje su pripremile, koje su koristile tada naputak Ministarstva financija oko izgradnja vlastitih kadrova i vlastite infrastrukture za izradu izradu projekata, ti su danas uspješni i to je rezultat koji se vid u ove tri milijarde u proračunu ove godine jel to nije rezultat ove Vlade. Oni koji nisu to napravili nažalost su danas u poziciji kao i ova Vlada. Nisu se pripremali, nema tko napraviti kvalitetne programe i njihova sudbina je takva kakva je, to je sudbina ove Vlade. Prema tome, ne treba sada tu puno politizirati, vidimo to na konkretnim primjerima jedinice lokalne samouprave koje su sudjelovale u povlačenju pretpristupnih fondova u toj poziciji je naša Vlada. I ponavljam, 2016. 600 milijuna eura nećemo moći povuć iz razloga, mogu kolege napisati papir trpi svaša, međutim neće se moći povući iz ovih razloga koji su sada evidentni jer ako je ovakva situacija u 2014.u 2015.neće biti puno bolja, dakle administrativno ove stepenice o kojima je govorio kolega Popijač i kolega Matušić se neće moći završiti da bi se do kraja 2016.moglo povući ono što se planira. Ali sva sreća nekom ističe vijek trajanja za nekoliko mjeseci pa onda neće biti u prilici da o tome raspravljaju. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Šuker kažete da nema smanjenja rashodovne strane bez strukturnih reformi i s tim se ne možemo ne složiti. Dakle ne treba biti ministar da bi se to znalo, da bi to bilo jasno, to zna svaki student prve godine ekonomije. Međutim za svaku reformu treba vrijeme, vrijeme je izuzetno važan čimbenik u reformama dakle za svaku pa i najmanju reformu treba vam vrijeme. vaše vlade imale su tog vremena na pretek, nažalost nisu niti započinjale s reformama. Mi, eto ova Vlada je započela niz reformi, međutim ono što ponavljam što nam treba to je vrijeme. vi napadate ovu Vladu zato što je napad najbolja obrana i činjenica je da ste i sami u ne jednom navratu znali reći da niste započinjali reforme jer ste željeli očuvati socijalni mir, dakle bojali ste se. I ovaj proračun danas ovakav kakav jeste i ovaj ogroman proračunski deficit i ogroman javni dug su posljedica prije svega vašeg nečinjenja, kumulativna su posljedica i kriminalne pretvorbe i privatizacije i sustavne pljačke javnih poduzeća i trošenja ne zarađenog. Zapravo vi ste da biste očuvali taj socijalni mir kreirali jednu razinu i osobne i javne potrošnje koju nažalost hrvatsko gospodarstvo ne može financirati i ne može podnijeti jer naprosto nema taj fiskalni kapacitet. Hvala lijepo. Kolegice Jelaš iskreno govoreći nisam od vas očekivao ovakav ton, ali s druge strane to me samo još više potvrđuje da sam bio u pravu u svemu onome što sam rekao. Jer kada ljudi nakon tri godine vlasti idu govoriti ovakve stvari onda znači da nemaju argumente za ovo. Ali kolegice Jelaš samo nešto, vi ste sticajem okolnosti vladajuća nomenklatura koja je bila u trenutku kada je Hrvatska formalno ušla u EU, pa Hrvatska ne bi ušla u EU da nije provela niz reformi, niz zakona. Druga stvar, deficit državnog proračuna prije ekonomske krize je bio 0,8%. Ovih dana se hvalite kako je Doing buisness pomaknuo Hrvatsku na mjestu konkurentnosti itd. Kolegice Jelaš ja sam 2008.dobio nagradu Doing buisnessa top 10 reformera jedini hrvatski ministar koji je upisan u tu knjigu. Vrlo je interesantno da kada je to u pitanju HDZ onda to ne vrijedi, a kada je u pitanju …. Zar stvarno hoćete reći da Svjetska banka to dala ovako, a vama istovremeno taj Doing business je o.k. kada to vama paše. Međutim gledajte jednu stvar, i dalje stoji da za provođenje teške reforma potrebna je politička volja i to sam rekao pošteno i korektno da i kod nas 2009.nije bilo jer da je bilo vjerojatno bi se neke stvari napravile. Ali kolegice Jelaš isto ću vam tako reći neodgovorno ponašanje u oporbi može dovesti do zla. Sjetite se Zakona o radu, trčanje za potpisivanje referenduma. Znate koliko hrvatske građane košta ne izmjena Zakona o radu i ne ukidanje tih kolektivnih prava itd.? Kroz ovih pet godina preko 15 milijardi kuna. to je činjenica i od toga ne možete pobjeći. Prema tome molim lijepo svako zna što je činio postoje podaci, međutim ako i kolega Linić kaže da ne postoji politička volja, ako kažem ja koji sam prije toga bio ministar, a vjerojatno bi to rekla i kolegica Dalić, a vjerojatno će to i kolega Lalovac jednog dana reći onda je činjenica za provođenje reformi prije svega potrebna je politička volja. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Šuker, dobro ste konstatirali da su obmane i laž zapravo najave da se na poziciji Ministarstva branitelja neće dogoditi nikakve promjene. Naime, vidljivo je da i u ovom rebalansu proračuna 23 milijuna kuna se smanjuje proračun Ministarstva branitelja po raznim pozicijama, a ono što je najgore da su se donijele zakonske odrednice kojima se proširuje pravo na stambeno zbrinjavanje dragovoljaca Domovinskog rata kao i pravo na zapošljavanje koje se apsolutno ne može iščitati da će biti bilo čime potpomognuto. Lista zahtjeva za stambeno zbrinjavanje raste i sada je na 13.600

da nema ni sluha, niti razuma prema toj populaciji bez obzira što ste željeli lažno prikazati da će u idućem proračunu biti 19 milijuna povećani proračun. To je apsolutno notorna neistina koja govori sljedeće. Ako danas 23 milijuna smanjujemo u rebalansu, a 19 dajemo, pa koliko smo to dali hrvatskim braniteljima na toj poziciji i kako ćemo ispuniti zakonske obaveze. Pa jasno je reklo i Povjerenstvo za fiskalnu politiku da ova Vlada se mora ozbiljno baviti odgovornošću, o fiskalnoj odgovornosti koja je propisana zakonom. Jasno je da i europska sredstva nećemo moći koristiti jer nisu tako ni prezentirana kako bi hrvatski branitelji mogli u onom operativnom programu konkurentnost i kohezija biti ti koji će moći opskrbiti veteranske centre i prijaviti potrebe i za stambeno zbrinjavanje. Ovdje u tom nacrtu se vodi briga o povratnicima i izbjeglicama srpske nacionalnosti, kako će njih zbrinuti. Kolega Đakić, pogledajte ovaj šturi materijal. Jedino što imamo obilježeno u njemu je Ministarstvo branitelja. Znate zašto? Upravo zbog ovoga svega što se događa, zbog onoga igrokaza na sjednici Vlade i da se vidi u principu što se u tom proračunu starom dogodilo, osim što je smanjen za 23 milijuna kuna. To je jedina činjenica. Međutim vrlo interesantno da se povećavaju prava, skrb za hrvatske branitelje u Domovinskom ratu. Jesu se možda nekim aktom ove Vlade povećala neka prava? Nisu jelda. To znači da je ministarstvo namjerno loše planirano jer je računalo da će tijekom godine dobit to. Ali koje su pozicije koje su smanjene? Smanjuje se pozicija obilježavanja mjesta stradanja u Domovinskom ratu i javna ustanova Memorijalnog centra Domovinskog rata u Dakle java ustanova Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar smanjuje se sa 36 na 9 milijuna 550 ili se smanjuje za 27 milijuna 200. Toliko Toliko o onoj izjavi jučer onih koji vole i onih koji ne vole Vukovar. Ovo je najbolji dokument. Javna ustanova koja samo služi da naša djeca, naši unuci, naši praunuci ne zaborave zločin koji se tamo dogodio jer jedino kroz takvu ustanovu se to može dogoditi. Ovdje se ta sredstva smanjuju. Upravo zbog toga, pogledajte, u ovim silnim stranicama jedina stranica koja je obilježena zbog onoga igrokaza ministre hvala, ministre mi smo to povećali. Niste ništa povećali, samo vraćate ono što ste neopravdano uzeli, a nažalost svi smo bili jučer u koloni sjećanja. Ovo je samo poruka Vukovarcima. **Batinić, Milorad (HNS)** Uvaženi kolega Šuker, ovdje smo već čuli da potpredsjednik Vlade gospodin Grčić ne može ni slučajno pogoditi bilo kakve projekcije ili bilo kakve procjene gospodarskog razvoja Hrvatske. vi ste ona druga krajnost koji svake godine uporno ovdje govorite o proračunu Republike Hrvatske, svaki put kritizirate, svaki put ukazujete na pojedine stavke i onda kad nam dođe rebalans krajem godine ili u ranu jesen vidimo da ste imali pravo. Tako ste kolega Šuker podsjetili da smo ovdje prošle godine kad je donošen ovaj proračun govorili da će falit novca za plaće u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta. Nitko nas tada nije htio slušati, a već smo imali naučenu lekciju kada je jednostavno ondašnji ministar Jovanović zaboravio potpisati da se ljudima isplate u znanosti i obrazovanju plaće za 12. mjesec. Šta će reći istraživači recimo na Institutu Ruđer Bošković na ovo što ste govorili da će im se u rebalansu proračuna značajno smanjiti sredstva za znanstvena istraživanja. Ali isto tako kolega Šuker, podsjećali smo i kad je donošen ovaj proračun u razrezu u onom dijelu koje pokriva Ministarstvo kulture pa smo točno rekli na kojim će im stavkama faliti sredstva, upravo na onim stavkama gdje kultura pridonosi gospodarstvu. Pa smo im rekli da će im faliti na poticajima za audiovizualne djelatnosti, za snimanje stranih koprodukcija, pa smo im rekli da će im faliti u investicijskom dijelu za onaj dio koji se odnosi na institucije u kulturi. Sada se to vraća zbog toga što je jasno sad svima pa valjda i Vladi Republike Hrvatske da nisu trebali tako planirati proračun, ali sve one stavke koje samo potiču potrošnju i dalje su ostale iste uvaženi kolega Šuker, bez obzira što smo i to govorili. Ali nažalost nitko nas nije htio čut, kao i ovaj put vjerojatno što nas neće htjeti čuti. **Batinić, Milorad Hvala lijepo kolega Mesiću. Dakle ako date nekom nekakvo pravo i nikakvim zakonskim aktom to pravo niste umanjili ili niste povećali, zašto bi morali umanjivati, dakle vi onda za ta prava morate osigurati novce u proračunu sljedeće godine. A A s obzirom da mi tijekom i donošenja proračuna za ovu godinu, znači krajem prošle godine i tijekom donošenja rebalansa proračuna za ovu godinu nismo vidjeli nijedan akt s kojim se smanjuju prava u Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu kulture, ovo o čemu ste vi govorili, a sredstva su planirana manja da bi se prema Europskoj komisiji poslala jedna lijepa slikica u boji da Hrvatska ima deficit od 12,5 milijardi itd., itd. Međutim naš narod kaže da su u laži kratke noge, tako i sad te kratke nogice su došle na istinu i ovima koji imaju prava, a to su zaposlenici u Ministarstvu prosvjete i to su ovi projekti iz Ministarstva kulture, se naprosto moraju dati novci jer je to njihovo pravo. tu je sad ono pitanje o reformama, ovome ili onome, međutim možda nekada je politički teško poslušat nekoga sa druge strane ali činjenice su činjenice i ovaj proračun ovakav opet krivo iskazuje stanje. Deficit ovog proračuna po ESA 2010 je 21, a ne 15,5 milijardi kuna. Jer naprosto ne mogu se određeni prihodi koji u budućnosti stvaraju trošak knjižit kao prihodi, ne može se ne evidentirat ono što je i ministar zdravlja rekao da su u ovom trenutku minusi u zdravstvu 2 milijarde i 100. I iz ovog proračuna je vidljivo da se sa pojedinih pozicija skidaju stavke da bi se zakrpale one koje se moraju zakrpati ove godine. To je tzv. odgoda odgoda plaćanja. I imaju određenih obveza iz proračuna koje se rješavaju putem tzv. faktoring društava, a to je nekakva odgoda za godinu, godinu i pol dana. I to nas onda uvodi u deficit proračuna 21 milijarde ove godine, a 23 milijarde sljedeće godine. **Batinić, Milorad Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Šuker, ponekad mi se čini da bi valjalo revidirati svoja stajališta ili svoje argumente umjesto podcjenjivanja tuđih. Zašto to kažem? Pa nekako ću slijediti onaj dio replike kolegice Nadice Jelaš u smislu potrebnog vremena. Temelji gospodarstva kojeg danas imamo su postavljeni jučer. Kad kažem jučer mislim i puno prije i krize koja je nastupila. Jedna od zadaća Vlade je da osim što postavlja uvjete za gospodarsku aktivnost, osigurava i stabilnost svih onih sustava koji su, koje koriste oni najranjiviji. Prije svega, tu mislimo na mirovinski sustav, na zdravstveni sustav koji imaju svoje potrebe. Osnovni problem hrvatskog gospodarstva koji je nastao da se tako izrazim jučer početkom krize je nelikvidnost. 34 milijarde kuna nelikvidnosti i da tome dodamo i 205 tisuća radnika koji su radili, a nisu dobivali plaće. To je naravno s time povezana niska razina kapitaliziranosti poduzeća. Građevinski sektor koji je imao zamah, koji je zapravo bio temelj gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj početkom recesije 2008. i 2009. doživljava svoj fijasko i poslovne banke bježe iz tog sektora.

naglavce okreće i 60% sredstava ide u obrtni kapital, a 40% ide samo u investicije. Dakle, potrebno je sanirati sve one nevolje koje su zatekle gospodarstvo, prije svega tu je i građevinski sektor. I onda se taj lanac nelikvidnosti zakotrljao. A što se tiče potrošnje,

Kolega Žagar, proračun je najjača poluga za uvođenje ekonomske politike, najjača. Vi snažniju polugu nemate. Isto tako i da osnažite jedinice lokalne samouprave da i one mogu sudjelovati u tom procesu. I ako iz ovog proračuna iščitate ovo na žalost što u njemu piše, onda je tako kao što je. Ne možete za to kriviti nekoga drugoga. To su činjenice, to su naprosto činjenice od kojih se ne može pobjeći. Kolega Žagar, nelikvidnost. Pa kako možete govoriti o tome da je u Hrvatskoj smanjena nelikvidnost? Administrativnim putem, putem predstečajnih nagodbi su smanjena potraživanja određenih poduzeća kako međusobna, tako i obveze prema državi, administrativnim putem. Jer da se dogodilo praktično nešto, onda bi mi na prihodovnoj strani proračuna imali daleko kvalitetniju situaciju. Jer od onih 8 ili 9 milijardi ili koliko već tvrdite da se smanjuje nelikvidnost nešto bi sjelo u državni proračuna na sveopće veselje kolega Lalovca i njegovih kolega u Ministarstvu financija, a vjerojatno bi i ministar Varga bio s tim zadovoljniji, jer bi vjerojatno nešto sjelo i njemu. Dakle, toliko o nelikvidnosti. Nedobivanje plaća. Gledajte, najbitnije je pompozno nešto najaviti. Međutim, zadnje izvješće pogledajte koliko u ovom trenutku imate poduzeća koja ne isplaćuju plaće. Vi ne možete administrativnim putem samo nešto reći to će biti tako i to bi tako, to je biblijska izreka. To može napraviti samo jedan, a to je onaj gore svevišnji. I hvala dragom bogu nema ih više takvih. Ali da bi se ovo provelo oko neisplate plaća itd. moraju se poduzeti neke druge stvari. Ali najveći problem ovog proračuna je što on prikriva silne akte koje je ova Vlada donijela, a koje ne izvršava i koji se naprosto žele prikazati u ovom proračunu da nisu izvršena. Ne žele prikazati, niti su izvršena. Franjo (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Šuker, vi ste upravo u vašem izlaganju puno toga rekli i ja sam se zapitao pa kako je moguće jednostavno da ova Vlada koja je prije tri godine govorila kako zna riješiti krizu u Hrvatskoj nije napravila doista ništa. Slušajući i ministre i prijedloge kako će kroz razna ministarstva učiniti uštede, postavljam si pitanje koje su to oni uštede napravili osim što su zaustavili kapitalna ulaganjima u svakom ministarstvu. Umjesto da su uštede radili na sebi, na svemu onome što proizlazi oni su jednostavno kresali kapitalne investicije i na taj način kaže napravili uštede. Podsjetit ću samo da 12 kvartal od kako su na vlati je u padu, dakle nema pomaka. 81% je već javni dug Hrvatske zauzeo bruto domaći proizvod. Ako znamo da su poljoprivredi samo u tri godine smanjene jedan i pol milijardu kuna, lokalnoj samoupravi preko milijardu kuna, u sljedećoj godini dvije i pol milijarde kuna će se uzeti lokalnoj samoupravi pitam se gdje smo mi to s time da nam je dug, dakle deficit 19 milijardi, da imamo 2 milijarde neproknjiženo u Ministarstvu zdravlja i rekao bih samo jednu anegdotu. U jednom našem poduzeću pitali su šefa računovodstva kad im je izložio tešku situaciju oni su njega pitali pa dobro šefe hoćemo mi propasti. Pa kaže, mi smo već propali, samo nismo proknjižili. Bojim se i da ovaj proračun i ova Vlada koja vodi Hrvatsku vodi upravo ka propasti i da smo faktički već propali, ali nismo proknjižili. Odgovor kolega Šuker. trebala ići ka gospodarstvu, koja su trebala ići ka jedinicama lokalne samouprave za izgradnju infrastrukture i koja su trebala ići za otpremanje školstva. Recimo škola kod mene u Velikoj Gorici, osnovna škola se gradi već 4 godine. Ništa specijalno veliko, investicija od nekakvih 30-tak milijuna kuna, ali ona se gradi 4 godine i zadnjih godinu i pol dana nije ništa učinjeno. To su ta rezanja Jer najlakše je uzeti nekoj jedinici lokalne samouprave, najlakše je ne dati nekom poduzeću nekakvu subvenciju ili potporu, najlakše je uzeti hrvatskom seljaku njegovu potporu i subvenciju, ne pripremiti ga da povuče sredstva iz EU i tako proračun koji je u nekim prošlim godinama bio zadan 85, 86% sa nekim pravima a 15% su bila ova sredstva kojima se moglo pomoći i jedinicama lokalne samouprave i poduzetnicima sad su ta sredstva praktički svedena na nulu. Jer vi kad pogledate što se reže u ovom proračunu, HBOR-u se uzima 400 milijuna kuna, HBOR-u. Ali nije to što se uzima HBOR-u nego što je to bila temeljna poluga ove Vlade za vođenje ekonomske politike, temeljna poluga. Dakle, s obzirom na neaktivnost privatnog bankarskog sektora iz ovog ili onog razloga država je odlučila da će HBOR preuzeti veći rizik, da će davati kredite i praktički bez poslovnih banaka preuzimati praktički s tim 50 ili 100% odgovornosti i na takav način koliko je to moguće pomoći gospodarstvu, sad se ovdje uzima 400 milijuna a vidjet ćete u Zakonu o izvršenju proračuna dodatnih 520 milijuna kuna i HBOR ostaje bez milijardu kuna. I ako se na takav način ponašate prema gospodarstvu onda su rezultati ovakvi kakvi jesu i predstečajna nagodba je tu. **Batinić, Milorad Evo kolega Šuker vi i vaši kolege koliko sada često spominjete kolegu Linića i hvalite ga toliko ste ga često nedavno i prozivali i napadali. Da, ja ću se osvrnuti na vaše izlaganje u vezi promjene poreznih zakona. Da, česte izmjene poreznih zakona zasigurno nisu poželjne. Ali zašto se one poduzimaju? Pa poduzimaju se upravo iz razloga da bi se pokušao naći model izlaska iz krize. Da li ima pogrešaka? Sigurno ima. Da li ima uspjeha? Isto tako ima. Evo ja ću navesti primjer reinvestirane dobiti. Često se puta ovdje spominje nečinjenje ove Vlade, nesposobnost, ne poduzimanje ničega. Ja neću reći da bivše Vlade, gdje ste i vi bili dio jedne, nisu činile i nisu pokušavale. Jesu, pokušavale su ali ti potezi nisu rezultirali željenim rezultatima. Što se tiče napadanja na porezni sustav i spominjanje nameta građanima. Pa evo, ja bih spomenuo da i prošla Vlada jedan od najzapamćenijih poteza je bio upravo kako ga je društvo zvalo tada bilo uvođenje harača i na taj način pokušaja spašavanja državnog proračuna. Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Kolega Nekiću sad mogu sa sigurnošću ustvrditi to je bio haračić u odnosu na mega harač koji ste vi uveli,

sam rekao i reći ću ovo javnosti, a znate zašto je donesen Zakon o kriznom porezu? Pa zato što nije bilo političke spreme, snage da se smanji rashodovna strana. Istovremeno u Europi nitko nije izdao obveznice, nijedna država, četiri mjeseca a vi trebate s nečim isplatiti mirovine, trebate otići investitorima i tražiti milijardu i pol dolara. I što ćete im onda reći? Ne, nismo u stanju napraviti ništa na rashodovnoj strani ali smo zato napravili sa porezom to i to, sa ograničenim vijekom trajanja. Ja sam to upravo rekao investitorima u Americi i dobili smo kredit i po relativno povoljnoj kamatnoj stopi u tom trenutku. To sam rekao tada, to kažem i danas i to ću uvijek govoriti. To je bio rezultat zbog toga što nije postojala politička volja. Jer, prvotni prijedlog Ministarstva financija na tom sastanku na kojem su bili da se razumijemo ugledni ekonomski analitičari, sindikalci, bilo je preko 40 ljudi, svi koji vole držati lekcije, prijedlog Ministarstva financija je bio da se smanji 8% rashodovna strana. Onda je bilo a zašto bi samo mi snosili to, neka snose svi. I svi su se oni usuglasili oko tog poreza. I to je razlog zašto ja i kolega Linić danas govorimo relativno slične stvari. Zašto? Pa zato što kao odgovorni ljudi kad ste na poziciji ministra onda neke stvari koje se kažu u kući ne smiju otići van. Jer teško obitelji koja svoje probleme rješava u susjedstvu. Ali sad kad možete slobodno reći što hoćete pa vidjet ćete moja rasprava pojedinačna će otići daleko dalje od onoga što je u ime kluba. Zašto? Zato što nisam siguran da će se neke kolege složiti s nekim stvarima. Ali ako ja to pojedinačno kažem onda je to to. I kolega Lalovac će sutra vjerojatno govoriti vrlo slično. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Šuker, cijenim vaše razmišljanje koje ste iznijeli u raspravi u ime kluba, pogotovo što ste tu uistinu doma, bili ste ministar financija 7 godina malo tko u Hrvatskoj poznaje državni proračun kao vi. Sjećam se i ja onog igrokaza koji ste spominjali kada su u pitanju hrvatski branitelji i donošenje proračuna. I uistinu je to bilo tako. hvala vam prosvjeduju protiv ministra. Ja mislim da su trebali tražiti ostavku predsjednika Vlade jer bi onda riješili vjerojatno sve probleme. Ali bih rekao i nekoliko stvari o problemu koji niste spomenuli, a koji itekako govori o ne brizi i neodgovornosti ove Vlade, a riječ je o obrani i financijama u području obrane. Ne znam da li znate podatak da je u protekle tri godine proračun Ministarstva obrane smanjen za više od 800 milijuna kuna nego što je bio 2011. godine. 2014. godina proračun Ministarstva obrane je manji za preko 800 milijuna kuna. Dakle, to je 100 milijuna eura, za jednu malu zemlju kao što je Hrvatska to je novac koji teško da se može kroz uštede nadoknaditi pa i ne čudi što je stanje u području obrane takvo kakvo je, da su nam avioni takvi kakvi jesu, da je borbena tehnika takva kakva je, da je odnos prema hrvatskom vojniku takav takav kakav je. To je možda najbolji primjer neodgovornosti i naravno nesposobnosti Hrvatske vlade da rješava probleme za koje je Hvala lijepa. Kolega Ivić, počet ću od ovoga zadnjega što ste rekli. Kolega Kotromanović je odgovoran čovjek bez obzira što je na drugoj strani. A isto tako financije mu je vodila pokojna Vesna Orlandini bivša glavna državna rizničarka i koja je naprosto znala gdje i kako se mogu stvari posložiti. I onda dolazi politika, to je predsjednik države i predsjednik Vlade koji donose političku odluku kako i koliko novaca i na kojoj razini opremanja će biti Oružane snage Republike Hrvatske. I tek nakon njihove političke odluke ministar financija sa načelnikom vrhovnog stožera priprema dokumente i onda se sredstva osiguravaju u proračunu. Dakle, ministar je išao sa racionalizacijom onoga što smatra da treba racionalizirati očekujući političku odluku da li će to biti ovoliko ili onoliko novaca, da li će biti za godinu, dvije, tri ja se u to niti vi ne možemo miješati jer ne znamo. Ali kažem da su se i ostali ministri ponašali ne samo u ovoj nego i u onoj bivšoj Vladi našoj na takav način vjerojatno bi situacija bila drugačija. A Ministarstvo branitelja, Hrvatskih branitelja je samo najbolji pokazatelj da nije dobro onako pomalo šeretski govoriti o tome kako se dala nekome nekakva sredstva, ne znaš u principu što se događalo prije. I na žalost u mnogim komentarima visokih dužnosnika se često komentiraju stvari a da se ne zna pozadina za njih i onda priča ispada daleko drugačije, pa tako i ovo sa Hrvatskim braniteljima. Jer ja mislim da će teško biti svim Vukovarcima, svim Hrvatima koji su dolazili braniti Vukovar i tamo je poginuo ili stradao neko njihov, teško objasniti da se Memorijalnom centru Vukovar smanjuju sredstva

Umjesto kolega da ste u svojoj raspravi pohvalili vi kažete da se za branitelje, dakle ne da ništa ne dajemo nego da još oduzimamo što apsolutno nije točno, dakle, za one osobne stavke koje se tiču osobno branitelja. Sada opet govorite kako ćemo ove određene stavke koje ste sada napomenuli, kako se to uopće može braniteljima objasniti. Kako ste vi molim vas gospodine Šuker koji ste tada bili ministar financija, kada ste pripremali rebalans vi ste ovako rekli, obratili ste se javnosti "Ne smanjuju li se plaće i mirovine mi u rujnu nemamo novca za njihovu isplatu." To je rezultiralo zakonom, odnosno rebalansom kojim su se smanjile plaće svim, svim zaposlenicima, svim umirovljenicima, braniteljima umirovljenicima, obuhvatili ste tim smanjenjem od 10% 70% braniteljske populacije, se niste ipak usudili dirati mirovine 100%-nih ratnih vojnih invalida. A vaši kolege u Saboru ovako su branili to vaše drastično smanjenje prije svega za 10% braniteljskih mirovina "Većina branitelja svjesna je trenutka u kojem se nalazimo i žurne potrebe za ekonomskim oporavkom." Tako se to tada zborilo. Onda dalje, svjesni i savjesni prema Hrvatskoj državi koju smo željeli, koju volimo i danas koju želimo da dalje funkcionira kao pravna država, zato se evo solidarizirajući se svima drugima kako bi ostvarili svoja primanja, želimo naglasiti da 10% smo prihvatili kao nužno i potrebno danas kao nužno i potrebno danas u donošenju. Svjesni situacije u kojoj se nalazi republika vjerujemo da ćemo to izdržati, ono u čemu smo se nalazili u ovom požaru krize koji je zadesio Hrvatsku i toga ima puno, puno kolega gdje ste drugačije govorili i vaši kolege. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Šuker. Izvolite. Najiskrenije vam hvala na ovim citatima. Zašto? Zato što se tada dogodilo jedino pravo rezanje proračuna u ovim kriznim vremenima. I meni je dan danas žao što politika na isti takav rez nije prihvatila u 10. mjesecu 2008., nego se to dogodilo u 4. mjesecu 2009. Samo gledajte, za razliku od toga kad predsjednik Vlade nema hrabrosti otići među branitelje, a predsjednik države dođe i sav se znoji od nelagode, tada su se sva ova smanjenja ispregovarala sa udrugama i nije bilo ugodno. danas ću reći da nikada ne bi predložio smanjenje 100%-nim invalidima. Dakle, sve je ispregovarano sa udrugama, ništa nije preko noći napravljeno i vi ako želite nekome uzeti neko pravo, onda morate dogovoriti na potpuno identičan način kako se došlo do toga prava na potpuno identičan način morate razgovarati sa onima koji imaju ta prava da se ta prava umanje. Tada je bila teška situacija, i zapamtite to je jedini pravi rez na rashodovnoj strani. Tada je proračun smanjen za 9 milijardi kuna. I vi ste upravo sad rekli ono što i kolega Linić i ja, i većina ljudi u replici je reklo

A vi se sjetite sada što ste vi tada govorili kolegici Kosor, samo se sjetite tada? Ženski dio publike sa ove lijeve strane. Prema tome, bez obzira što je ona danas politički bliska s vama, ali tada ste joj vrlo ružne stvari govorili kad je ona se zalagala za prava Hrvatskih branitelja. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa dosta je toga već rečeno što sam i ja primijetio, ali prateći ovakvo izlaganje po stavkama sam pokušao nešto iščitati na bolje. I zamislite nisam našao. Ovdje pili tamo reže. I ja sam posebno primijetio ono, kaže reže se poljoprivredi. Ja sam si u sebi pomislio, ma nije. ma nije. A znate što, ovi moji sa terena s kojima ja svaki dan se vidim, susretnem, poljoprivrednici, oni kažu kako je ono nekad Mladen Delić govorio, pa ljudi je li to moguće? Ili smognu snage reći, najte nam samo pomagati. Mislim da to dovoljno govori za sebe. Ali posebno je pitanje financiranje jedinica lokalne samouprave, to mi je isto posebno nekako zapelo za uho. Smjernice došle nisu, ali rezanje ide i uistinu dolazi u pitanje financiranje i dječjih vrtića, naravno po osnovi ovih izmjena poreza na dohodak, i dječji vrtića pa jel' su naša djeca na selima u ruralnim područjima manje vrijedna? Naravno, škole, školskoga i ostalih stvari, a da ne govorim o vatrogastvu. Vatrogastvo gdje je, poglavito u našim sjeverozapadnim dijelovima, dio života. Vatrogasci koji su sada dok su bile ove poplave pokazali takvu snagu, volju i energiju i napravili su takve stvari koje su nemjerljive. Evo, njih moramo sada …. A ja želim reći još nešto i sa lokalne razine, a nama je rezanje već i u ovom dijelu iz Podravine gdje mi participiramo u energetskim potrebama Hrvatske po osnovi … ugljikovodika, isto tako na osnovi uredbe srezano gotovo 30% 30% prihoda i po toj osnovi nam je dovedeno u pitanje financiranje naših potreba, naravno svih ovih o kojima sam govorio. Hvala lijepo. **Batinić, Milorad Pa gledajte, kolega …, najlakše je nekim aktom nešto uzeti tko ti ne može ništa, a to su jedinice lokalne samouprave i to se događa ovo cijelo vrijeme i to su hrvatski poljoprivrednici i onda se nažalost u takvoj situaciji, njih kad se paše onda ih se diže na tron, kad se ne paše, onda ih se baca u blato i uglavnom se tako ponaša prema njima, međutim, ono što je činjenica, ova Vlada ih nije pripremila do kraja, kako povući sredstva iz EU fondova, ali im zato subvencije … reže svake godine. Sjetite se samo što se dogodilo sa farmama krava muzara te je Hrvatskoj naglo porastao izvoz goveđeg mesa jer je netko uvaljao kao slučajno nekakvu bakteriju u mlijeko, 30 tisuća krava muzara je zaklano i mnoge farme koje su sufinancirane iz državnog proračuna su nestale. I dobro je kolega … da vi danas bez obzira što ovaj desni dio sabornice vama se često podsmjehuje, stalno u svojim raspravama vodite brigu o hrvatskom seljaku, dobro je da ste i kao čelnik jedne male jedinice lokalne samouprave rekli što će se dogoditi onim najosjetljivijima, a to su djeca sa ovim poreznim izmjenama Zakona o porezu na dohodak. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo, želio sam gospođo Kosor završiti raspravu. Imamo povredu Poslovnika, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Javila sam se za povredu Poslovnika koje je po mom mišljenju u skladu sa člankom 238. učinio zastupnik Šuker jer članak 238. među ostalim kaže da zastupnik tijekom rasprave ne može svojim ponašanjem odstupati od općih pravila ponašanja u Saboru i omalovažiti ili vrijeđati predsjedatelja ili druge zastupnike. gospodin Šuker replicirajući, spominje moje ime, tada predsjednice Vlade u skladu sa odlukom tadašnje Vlade o tome da se smanji proračun, među ostalim i u dva rebalansa 2009., ali kaže da su to bila moja stajališta tada, a da sam ja sada bliska SDP-u. To je omalovažavanje pameti, to je omalovažavanje mene kao osobe, ali i mene kao političarke jer ja zastupam uvijek ista stajališta. I tada i o koloni sjećanja i o Ustavnom zakonu, o pravima manjina i o deficitu. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala gospođo Kosor, vrijeme moram vas iskopčati, prekršili ste vrijeme. Ja konstatiram da nije bilo povrede Poslovnika u smislu članka 238., nije bilo… Molim? Niste dobili riječ. Niste, nije odstupanje od rasprave uobičajeno. Ukoliko niste zadovoljni s mojim tumačenjem, imate poslovničku mogućnost. Kolega Šuker, vi ste najavili povredu Poslovnika. **Šuker, Ivan (HDZ)** Da, vi ste povrijedili Poslovnik jer ste članak 238. ste trebali upozoriti kolegicu Kosor da je govorila ono što ja uopće nisam rekao. Ona je samo rekla jednu činjenicu, a to je bliskost sa politikom SDP-a. To je ona u svojim javnim nastupima, a ovo sve su drugo činjenice gdje su nju kolege iz SDP-a kao tadašnju ministricu, ne predsjednicu Vlade, nego ministricu branitelja jer ovaj veliki rez proračuna se dogodio u 4. mjesecu 2009. Prema tome, tada ste bili potpredsjednica Vlade i ministrica branitelja i prema tome, tada sam samo htio odati priznanje kako ste sa svojim dogovorima i pregovorima u razgovoru sa braniteljima, došli smo do zajedničkog rješenja. Ne znam što je tu uvredljivo za vas, dakle ja sam vam tu odao priznanje. A o vašim političkim stavovima, o tome svjedoči kompletna hrvatska javnost. **Batinić, Milorad (HNS)** Kolega Šuker, konstatiram da nije bilo povrede Poslovnika s moje strane i povrede članka 238.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa ja ću samo kratko, da i ti dobiješ na vremenu, gospodine Klariću. Uglavnom, kolega Šuker, govorili ste o nesposobnosti ove Vlade, a ja to gledam možda malo drugačije, kao … koji kad se potuku padnu na pod pa ih svi cipelarimo, tako ja gledam i ovu Vladu i ona je sa svim društvenim skupinama s kojima je mogla nažalost zaratila, a sve one primjedbe koje smo im govorili za pravnu stabilnost, za porezna rasterećenja, da se to ne radi, oni nisu poslušali. Pa čak i ovo ovdje, ministar Lalovac je govorio kada budem, zapravo kad je postao ministar da neće biti uvođenja novih poreza, što se evo vidimo u budućnosti neće dogoditi. Govoreći o proračunu, rekli ste ne mogu se složiti da se određene stvari smanjuju bez posebnih objašnjenja, odnosno da se povećavaju pa ću vam reći samo neke stvari, recimo koje niste govorili u svom nastupu, zbog vremena pretpostavljam, recimo razvoju civilnog društva se ne smanjuju već povećavaju sredstva sa 127 milijuna kuna i više, Zaklade za razvoj civilnog društva 46 milijuna kuna jačanju kapaciteta sektora civilnog društva 2 milijuna kuna i da ne nabrajam, to je nekih 300, 350 milijuna kuna ali istovremeno se smanjuju recimo sredstva koja su vezana za Hrvatsku nacionalnu manjinu sa 3 na 1,5 milijun kuna, Savjet za nacionalne manjine s 400 … na 397 tisuća kuna ostao je na tih 7 tisuća kuna. S druge strane potpora Hrvatima povratka u BiH sa 9 milijuna na 6 milijuna kuna. a i vrli recimo predsjednik ono što nije primijećeno koji govori, aktualni predsjednik koji govori o racionalizaciji, ekonomičnosti,

Kolega Šuker odgovor. Izvolite. dobro planirao s obzirom na pojačane aktivnosti koje će troškove imati ove godine i logična stvar ne možete nekome nešto uzeti ako ste mu to dali, a vidimo da je predsjednik i Ured predsjednika ima pojačane aktivnosti u drugom dijelu godine, ali najlakše je dirnuti one najslabije. Dakle govorili smo o hrvatskim poduzetnicima, govorili smo o hrvatskim seljacima, govorili smo o Hrvatskoj nacionalnoj manjini jer druge manjine su rekle ako se smanji naš proračun mi nećemo podržati prijedlog rebalansa proračuna, ali nažalost kada se govori o Hrvatskoj manjini prije svega tu govorimo o Hrvatima u Srbiji, o Hrvatima u Mađarskoj, Rumunjskoj, na Kosovu i Makedoniji gdje su posebno ugroženi sa malo sredstava im se može puno pomoći, a da ne govorim da najjača pomoć Hrvatima u BiH može biti putem određenih gospodarskih projekata jednima i drugima i trećima i četvrtima putem projekata prekogranične suradnje koji se mogu povuć sredstva iz EU praktički naš proračun ne koštaju ništa. Ali tada zemlje u kojima su Hrvati nacionalna manjina moraju osjetiti snažnu politiku hrvatske Vlade i želju i pomoć da se nacionalnoj manjini Hrvata pomogne. Isto kao što se mora osjetiti u ovom trenutku snažna želja pomoći Hrvatima u BiH da postanu ono što jesu, a to je treći konstitutivni narod ne samo po papiru nego i po svim aktima i da Hrvati u BiH dobiju i svoj kanal na nacionalnoj televiziji BiH,